Gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo sa sjednicom i raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Prvo čitanje, P.Z. br. 829 predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli.

Priznao je gospodin Bukarica svoj veliki grijeh i radi javnog priznanja oslobađa se od daljnjeg izvršenja kazne. Idemo na - Prijedlog zakona o postupanju s nezakonitim zgradama, prvo čitanje, P.Z. br. 830. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom, raspravu su proveli odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici, ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Vlada predlaže Saboru u prvom čitanju raspravi Prijedlog zakona o postupanju s nezakonitim zgradama. Prije svega moram reći da je nezakonita gradnja u Republici Hrvatskoj, problem koji u prvom redu se odnosi na rješavanje problema u prostoru Republike Hrvatske kao najvažnije gospodarskog resursa u Republici Hrvatskoj ali u svakom slučaju da je problem nezakonite gradnje u Republici Hrvatskoj višeslojan. Da razloge zbog kojih je u Republici Hrvatskoj došlo do nezakonite gradnje možemo u problemu neriješenih imovinsko pravnih odnosa u Republici Hrvatskoj u nepostojanju prostorno planske dokumentacije tijekom više desetljeća u kojima je nastajala nelegalna gradnja. Zatim zbog nedostatka financijskih sredstava ili nerazvijene svijesti za poštivanje propisa. Zatim, zbog razloga litoralizacije odnosno urbanizacije Hrvatske obale prvenstveno iz razloga što je došlo do naglog gospodarskog razvoja na Hrvatskoj obali a koji je bio kao posljedica funkcija kako industrijskih tako i prometnih na Hrvatskoj obali što je praktično dovelo do naseljavanja i širenja gradova upravo na Hrvatskoj obali. Dakle, želim reći da je problem nelegalne gradnje u Hrvatskoj rezultat socijalnih, kulturoloških, urbanističkih i svih onih razloga koji su u proteklih 40, 50 godina doveli do izgradnje nelegalnih objekata u Hrvatskoj. Legalizacija objekata u Hrvatskoj do sada je zakonskim rješenjima pokušala se riješiti u tri navrata. Prvo način rješavanja nezakonite izgradnje u Republici Hrvatskoj možemo tumačiti kroz Zakon o izgradnji koji je omogućio opću legalizaciju svih objekata u Hrvatskoj sa danom 15. veljače 1968. godine. Zatim drugi puta je donesen zakon o zadržavanju objekta u prostoru koji je bio 1992. do 1995. koji evo nije u onoj mjeri u kojoj se očekivao polučio uspjeh iz više razloga o kojima će kasnije vjerojatno biti više riječi i treći puta sam postojeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. godine. Svim tim zakonima i ovim iz 1992. godine a svakako i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. godine učinjeni su pomaci kada je u pitanju ozakonjenje pojedinih objekata, zgrada koje nemaju akt o građenju međutim, činjenica je da u bitnome nije riješen status u odnosu na legalnost građenja u Republici Hrvatskoj. Kroz proteklo razdoblje od 1968. godine od kada je sa datumom 15. veljače nastupila opća legalizacija pa do danas, nastaje vrlo veliki broj nelegalnih objekata u Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva i zaštite okoliša se raspolaže otprilike podacima više od 150 tisuća nelegalnih objekata kojih svakako jest i više ako se tome pridoda broj nezakonitih objekata koji su građeni protivno aktu za građenje a i takvih je objekata značajan broj. Ono što bi htjeli napraviti sa zakonom o postupanju sa nezakonitim zgradama jest u prvom redu da sve ono što jest u prostoru što se može legalizirati, ozakoniti a poštujući kriterije zaštite prostora da se legalizira i s druge strane da se zaustavi bespravna gradnja u Republici Hrvatskoj a da se sredstva koja se uprihode od te legalizacije ulože u prvom redu u komunalno uređenje općina i gradova na čijem prostoru jest značajnije izražena nelegalna gradnja. Da se dodatno uredi u urbanističkom smislu prostor u Republici Hrvatskoj i da se naknada koja je predviđena za zadržavanje objekta u prostoru usmjeri u prvom redu kada je u pitanju prihod državnog proračuna u ubrzanu izradu nove katastarske izmjere koja bi bila podloga za izradu katastra nekretnina i zemljišne knjige i time da se praktično sredstva koja bi bila uprihođena i koja bi činila i predstavljala prihod državnog proračuna u najvećoj mogućoj mjeri se usmjere u rješavanje brojnih dubioza katastra u imovinsko pravnim odnosima rješavanje katastra i zemljišne knjige jer je za veliki dio upravo ovih prostora na kojima je najznačajnije izražena nelegalna gradnja danas pokriven geodetskom izmjerom koja je nastala prije 170, 180 godina i na temelju koje je izrađena zemljišna knjiga i na temelju koje su izrađeni katastarski planovi. Ono što ovaj zakon propisuje to je da bi se nezakonite zgrade mogle legalizirati moraju biti evidentirane u prostoru sa zaključno danom 30. studenog 2009. godine za koji period Državna Državna geodetska uprava posjeduje digitalne ortofoto karte koje su nastale na temelju ... snimanja koje je prethodilo prije tom datumu 30. studenog 2009. godine. Zakonom je također propisano mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju najkasnije do 31. prosinca iduće godine dakle svim legalnim graditeljima koji temeljem ovog zakona mogu legalizirati svoje objekte propisane da mogu podnijeti zahtjev do 31. prosinca 2012. godine. Zakonom se posebno uzimaju u obzir nezakonite zgrade koje služe za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti posebice obiteljskih gospodarstava koji će ovim zakonom, odnosno prijedlogom ovog zakona steći mogućnost apliciranja pri Europskim fondovima i dobivanja poticaja kada Hrvatska postane država članica Europske unije jer nezakoniti objekti, objekti koji nemaju vlasnički list, koji nisu upisani u vlasničku knjigu, koji nisu evidentirani neće moći aplicirati za dobivanje sredstava iz Europskih fondova. Kao što sa rekao da je legalizacija 1968. da je obuhvaćala gotovo sve objekte koji se nalaze u prostoru ova legalizacija izuzima po točno utvrđenim kriterijima one prostore koji ne mogu se legalizirati iako subjekti upravo na tim područjima izgrađeni ne mogu biti legalizirani. To su u prvom redu površine izvan građevinskog područja u zaštićenom obalnom pojasu mora, u području do 70 metara, osim za nezakonite zgrade koje se koriste za stalno stanovanje te zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva ako su se iste koristile, iako se to može dokazati i prije 30. studenog 2009. godine. Zatim, nije moguće legalizirati objekte odnosno zgrade koje su izgrađene na površinama izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku osim tradicijskih naseobina te proglašeno ili privremeno zaštićeno područje u kategoriji strogih rezervat, posebni rezervat ili park šuma. Nadalje, nije moguće legalizirati zgrade koje su izgrađene u planiranim i istraženim koridorima i površine prometnih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku Hrvatsku i jedinice lokalne, područne ili regionalne samouprave. Također takve objekte nije moguće legalizirati u izdvojenom građevinskom području izvan naselja koje je prostornim planom predviđenim za druge namjene od javnog i općeg interesa te turističko i ugostiteljske i proizvodne namjene. Nije također moguće takve objekte ozakoniti na poljoprivrednom zemljištu, kategorije osobito vrijedno obradivo i vrijedno obradivo zemljište osim za zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva koje uključuje poljoprivredne djelatnosti uz pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga. Nadalje, objekti koji se nalaze u gospodarskoj i zaštitnoj šumi te šumi s posebnom namjenom, zatim na prostorima istraženog arheološkog nalazišta ili zone, povijesne graditeljske upisane u listu svjetske baštine i registriranu ili evidentirano pojedinačno kulturno dobro. na području posebne zaštite voda, unutar zona sanitarne zaštite vode za piće, eksploatacijsko polje i mineralne sirovine ako je zgrada izgrađena na javnoj površini ako je izgrađena na pomorskom dobru ili vodnom dobru. Također se nezakonita zgrada ne može ozakoniti ako je izgrađena od sklopa koji nije nastao građenjem kao što je kamp kućica, kontejner itd. Htjeli smo kroz ovaj postupak učiniti takav način legalizacije da jednostavno se omogući da kroz jednostavan postupak ozakoni pojedini objekat ukoliko naravno taj objekat poštuje odredbe koje su ovim zakonom predviđene. Naime, da bi se mogao podnijeti zahtjev za legalizaciju objekta nužno je da podnositelj zahtjeva izradi geodetski snimak, snimak, elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Zatim je dužan dostaviti tri primjerka arhitektonskog snimka, mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, potvrde o prebivalištu i dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonite zgrade u prostoru. I jasno plaćene komunalne i vodne doprinose. Vlada Republike Hrvatske će ukoliko se zakon jasno usvoji u ovakvom prijedlogu posebnom uredbom propisati visinu naknade za zadržavanje objekta u prostoru prema našim procjenama koje smo radili, ta naknada bi iznosila od 0,3, do 0,6% visine komunalnog doprinosa. Ono što se u javnosti ovih dana često pojavljivalo a to je da će kroz postupak legalizacije sredstva koristiti odnosno biti sredstva državnog proračuna. Jasno da to nije točno da će samim prijedlogom zakona o postupanju s nezakonitim zgradama planirano da podnositelj zahtjeva jasno ako ispuni sve uvjete koji su ovim zakonom propisani prvenstveno trebati platiti komunalni doprinos koji je prihod jedinice lokalne samouprave, zatim vodni doprinos koji je prihod Hrvatskih voda, i nakon toga trebati će platiti svakako ovu naknadu koja je koja je propisana za zadržavanje objekta u prostoru. Vrlo važno što mislim da također treba istaknuti jest činjenica koja do sada nije bila nije bila pretpostavka za mogućnost legalizacije tj. da podnositelj zahtjeva objekta, odnosno zgrade koja se ima namjeru legalizirati ne mora u isto vrijeme biti i vlasnik nekretnine. Na taj način ćemo omogućiti da vrlo veliki broj zgrada u prostoru se evidentira i u katastru i u zemljišnoj knjizi s time jasno što će vlasnost te zgrade pratiti vlasnost nekretnine. Dakle samim time što će netko podnijeti zahtjev da bi se zgrada zadržala u prostoru jasno da neće proizvodit nikakve pravne učinke pa da bi automatski temeljem prijavnog lista, temeljem prijave koju će nadležni ured za katastar dostaviti zemljišnoj knjizi, ta zgrada koja je nezakonito bila upisana na ime podnositelja zahtjeva. To je očito izazivalo zabunu u hrvatskoj javnosti, ali ovim se zakonom omogućava da podnositelj zahtjeva koji to kaže jasno svoje pravo u postupku koji će biti proveden, može podnijeti zahtjev za upis i legalizaciju objekta i time objekt postaje legalan. Sve one eventualne dubioze oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na čestici i da li ostaju na nekretnini na kojoj je zgrada ozakonjena, ali se objekti u prostoru mogu zadržati, mogu se ozakoniti. Ta činjenica da je kao nužan preduvjet legalizacije objekata bilo bilo potrebno dostaviti vlasnički list, odnosno dostaviti potvrdu o vlasnosti, u velikoj mjeri je limitirala provedbu postojećih zakona kojima se imala namjera legalizirati zgrade u prostoru. Ovakvom odredbom će se doista omogućiti da se vrlo, vrlo veliki broj objekata u prostoru može ozakoniti, odnosno legalizirati. Kad spominjem i dio koji se odnosi na naknadu za zadržavanje objekta u prostoru, samim zakonom je predviđeno da će se dio te naknade koja će se naplatiti za zadržavanje zgrade, nezakonite zgrade u prostoru koristiti i za podizanje energetske učinkovitosti zgrada jer kao što nam je poznato, u Republici Hrvatskoj veliki broj i legalnih građevina jednostavno nije do kraja dovršen ili nedostaje krov ili nije ožbukan ili nije obojan. Tako da ćemo kroz akcijski plan zelenog zgradarstva u Hrvatskoj koji se upravo u ministarstvu priprema sredstva koja bi bila uprihođena od naknade naknade za zadržavanje objekata u prostoru jedan dio preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vratiti u te iste objekte ili druge objekte koji su već sada legalni kako bi na određeni način te objekte uljepšali, dovršili, učinili ih energetski učinkovitijim i na taj način jasno doprinijeli ljepšem, ako tako mogu reći, uređenju i izgledu Republike Hrvatske. Evo čini mi se da je za uvod sada dovoljno. Dakle, cilj Vlade bio je da preko 150 tisuća koliko je procjena nezakonitih zgrada se ovim zakonom omogući kako bi se taj jedan, ta trauma kod ljudi koji u tim objektima već dugo godina žive, a čiji su objekti primjerice izgrađeni prije 30 ili 40 godina na određen način razriješi i kako bi se onda ti objekti mogli postaviti u funkciji gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Naime, kada se pojedini objekti ozakone onda će vlasnici tih objekata, ako riješe imovinsko-pravne odnose, moći te objekte založiti, u njima otvoriti određene obrte. Ti će objekti moći poslužiti za određene radionice

Hvala. Poštovani gospodine ministre, rekli ste da će se ovim prijedlogom zakona moći ozakoniti i sve one građevine koje su sagrađene na zemljištu koje nije u vlasništvu vlasnika građevine. Nažalost to neće biti moguće, ili na sreću. Jer Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ima cijelo jedno poglavlje koje nosi naslov "Građenje na tuđem zemljištu". Dakle ako se vlasnik zemljišta suprotstavio i na vrijeme reagirao i opomenom, upozorenjem pa onda i adekvatnom tužbom sudu on je na taj način onemogućio vlasnika da stekne, vlasnika zgrade tobože da stekne vlasništvo nad tom nekretninom. Ja samo upozoravam, ovo što ste vi rekli, treba onda naći most između Zakona o vlasništvu i ovih stvari i ovoga o čemu ste vi govorili jer naći će se prijepori ponovo u praksi, netko će moći riješiti, netko neće i opet će to ljudi shvaćati kao nekakvu i korupciju i kao pogodovanje jednom, a na uštrb drugog. Zato ta dva zakona treba usuglasiti. Odbori. Zakonodavstvo? Prostorno uređenje i graditeljstvo? Predsjednica odbora, gospođa zastupnica Marina Matulović Dropulić. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Odbor je raspravio na svojoj 47. sjednici 15. lipnja 2001. Prijedlog zakona o postupanju s nezakonitim zgradama u prvom čitanju kojeg je Vlada uputila Saboru. Raspravio ga je Odbor kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se Zakon o postupanju s nezakonitim zgradama predlaže zbog činjenice da je procijenjeno da danas u Hrvatskoj ima oko 150 tisuća nezakonitih zgrada, da je tijekom četverogodišnje primjene važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji uočeno da je institut legalizacije zgrada izgrađenih bez, odnosno protivno aktu nadležnog tijela na temelju kojeg se može pristupiti građenju u praksi nije u dovoljnoj mjeri afirmirao nužnost rješavanja problema zbog kojih je ustanovljen. Naime, po postojećim prostornim planovima jedinica lokalne samouprave koje su išle na to da prošire građevinska područja kako bi se legalizirao dio objekata može se već danas po postojećem zakonu legalizirati blizu 30 tisuća objekata, ali se utvrdilo da ljudi nisu išli na legalizaciju uglavnom zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i nemogućnosti ili ne želje plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa. Navedeno je između ostalog rezultiralo neažurnošću katastarskog aparatu i zemljišnih knjiga koje danas nisu prikaz stvarnog stanja zbog čega je veliki broj nezakonitih obiteljskih kuća i domaćinstava isključeni zbog mogućnosti prometovanja nekretninama ili obavljanja gospodarske djelatnosti u takvim zgradama. Temeljem predloženog zakona ozakonjenje nezakonite zgrade uključile bi se u pravni sustav, evidentirale u katastarskom aparatu i upisale u zemljišne knjige što bi rezultiralo usklađivanjem stanja u registrima sa stanjem u naravi i posljedično doprinijelo stvarnom povećanju tržišta nekretnina. Pojednostavljenim postupkom ozakonjenja postojećih zgrada koje služe za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti omogućilo bi se ostvarenje nužnog preduvjeta legalnosti za podnošenje zahtjeva za poticaje i sredstva predpristupnih fondova za prijedloge u ovom zakonu da će se za tako nazvanu legalizaciju objekta plaćati naknada. Korištenjem dijela prihoda ostvarenih od te naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru na lokalnoj razini osiguralo bi se poboljšanje infrastrukturne opremljenosti naselja prema programu kojeg donosi predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave, a ulaganjem drugog dijela prihoda ubrzala bi se izrada katastarske izmjere i obnove zemljišno-knjižnih knjiga čime bi se dobili točni, pouzdani i ažurni podaci, povećanje prometa nekretnina kroz zemljišne knjige, smanjenje broja imovinsko-pravnih sporova, povećanje broja registriranih zgrada, povećanje komunalnih prihoda općina, gradova i slično. Ti prihodi koristili bi se i za financiranje, poboljšanje energetskih svojstava ulaganja čime bi se građanima omogućilo da pod povoljnijim uvjetima ulažu u toplinsko saniranje zgrada što će posljedično pokrenuti i zapošljavanje građevinskog sektora, ali i domaće proizvodnje odgovarajuće opreme za učinkovito grijanje i hlađenje. Zakonom o postupanju s nezakonitim zgradama određuje se njegova primjena na zgrade izgrađene bez akta kojima se odobrava građenje odnosno protivno tom aktu, a koje su evidentirane na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 koje je napravila Državna geodetska uprava na temelju aerofotogeometrijskog snimanja Republike Hrvatske završenog do 30. studenog 2009. godine. A sama mogućnost podnošenja zahtjeva u zakonu je navedena sa 31. prosincem 2012. godine. U raspravi koja je uslijedila istaknuto je da su neke odrednice predloženog zakona o postupanju sa nezakonitim zgradama upitne iz razloga što propisuje jednak postupak legalizacije u slučaju nezakonite gradnje u građevinskom području i u skladu sa prostornim planom kao i u slučaju nezakonite gradnje izvan građevinskog područja i suprotno je prostornom planu. Također s obzirom na nedostojeći sustav vrednovanja utjecaja nezakonite gradnje na prostor ocijenjeno je nužnim uspostava tog sustava, te razrada kriterija vezanih za namjenu, odnosno veličinu građevine. U raspravi na odboru postavljeno je pitanje mogućeg kršenja ustavnog prava jedinica lokalne samouprave na samoupravu. Naime, jedinice lokalne samouprave su se već u svojim prostornim planovima odredile prema bespravno izgrađenim građevinama, te bi se ovim prijedlogom zakona, znači i ucrtali ih u prostorne planove, te bi se ovim prijedlogom zakona to njihovo pravo moglo narušiti. Također, upozoreno je na nejednak odnos prema bespravnim graditeljima na obali i onima na otocima, te je iznesena dvojba vezana na ozakonjenje nezakonitih zgrada za stalno stanovanje i zgrada poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva koja uključuju poljoprivredne djelatnosti uz pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga gradnje u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 metara. Vezano na vlasništvo na zemljištu, ovo o čemu je govorio ministar, a i gospođa Antičević, u raspravi je upozoreno na institut jedinstva nekretnina, temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, temeljem kojeg vlasnik zemljišta postaje ujedno i vlasnik nekretnine. Objekat kao objekat se može legalizirati, ali nije vlasnik onaj ako nije na svojem zemljištu gradio koji je podnio zahtjev za legalizaciju, nego onaj čije je i zemljište. I to treba jasno svima i reći. Istaknuto je da osim procjene stvarno stanje i točan broj bespravnost građevine u Republici Hrvatskoj nije poznat i da će se sada nakon što jedinice lokalne samouprave snime postojeće stanje definitivno utvrditi o kojem broju objekata se radi. Članovi odbora podržali su inicijativu za izradu predmetnog zakona kako bi se snažnije pokrenulo rješavanje pitanja ozakonjenja bespravno izgrađenih građevina, a time i pokrenulo tržište nekretninama s naglaskom da se predvidi nekoliko kategorija građana ili subjekata, odnosno više kategorija posebne naknade pogotovo za građane slabijeg imovinskog stanja. Na kraju rasprave je istaknuto da je za predloženi zakon ključno donošenje odluke da li dozvoliti legalizaciju nezakonitih zgrada na području namjene suprotne namjeni određenoj u prostornom planu i uz koje uvjete i uz čiju suglasnost. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno predložio da se Hrvatskom saboru predloži da se zakon donese u prvom čitanju, a nakon toga i da se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi upute predlagatelju radi utvrđivanja konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za pravosuđe, predsjednica Odbora, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe na 64. sjednici razmotrio je Prijedlog zakona o postupanju sa nezakonitim zgradama u svojstvu zainteresiranog radnog tijela. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja podrobno je obrazložila Prijedlog zakona o postupanju sa nezakonitim zgradama. U raspravi članovi odbora podržali su donošenje prijedloga zakona uz sljedeće primjedbe, prijedloge i mišljenje. Prvo mišljenje je da bi da bi u odredbi članka 2. kojim se definira pojam nezakonitih zgrada valjalo jasno utvrditi digitalnu ortofoto kartu izrađenu na temelju aero fotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske završenog do 30. studenog 2009. DOF5 kao javni dokument i obvezu dostupnosti toga dokumenta svim građanima radi njihove mogućnosti upoznavanja s pravom na podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. U članku 7. predlaže se brisati stavke 3. i 4. kao nepotrebni jer je postupak osim općim odredbama Zakona o upravnom postupku određen i ovim zakonom u članku 6. stavku 5. pa je ponavljanje nepotrebno. U članku 8. stavku 1. podstavku 4. trebalo bi ga promijeniti na način da se jasno odredi da potvrdu o prebivalištu treba priložiti samo u slučaju iznimke iz članka 5. stavka 1. podstavka prvog i to na način da se podnese dokaz o prebivalištu i to na dan 30. studenoga 2009. naime koji se i računa kao pravo na ozakonjenje nezakonite zgrade ukoliko je bila u prostoru do toga datuma, a radi se o legalizaciji objekata unutar 70 metara od mora i izvan građevinskog područja. U članku 8. predlaže se izmjena stavka drugoga na način da se omogući u geodetskom elaboratu spajanje čestica na kojima je izgrađena nezakonita zgrada i kada te čestice prema zemljišnoj knjizi nisu u vlasništvu iste osobe jer se na taj način zadržava koncept cijelog zakona koji određuje legalizaciju bez obzira na vlasništvo čestice na kojoj je nezakonita zgrada izgrađena. Mišljenje je da bi cjelovito u zakonu valjalo utvrditi određene granice mogućeg odstupanja od plana i kriterije kako bi se onemogućila legalizacija zgrada u slučajevima enormnog odstupanja i time potpuno dezavuiranje planske dokumentacije i urbanističkog koncepta razvoja gradova i općina. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 7 glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeće zaključke: prihvaća se Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonitim zgradama. I drugo, sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznijete u raspravi uputit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu? Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Nema ga. Klub gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Zlatko Koračević, Klub zastupnika HNS-a, HSU-a. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Da su institucije sustava radile svoj posao, mi vjerojatno danas ne bi raspravljali o ovom prijedlogu zakona, da su institucije sustava radile svoj posao i po postojećim zakonima nelegalno izgrađeni objekti mogli bi se pretvoriti u legalne, gotovo sigurno i svima je to jasno, samo pitanje odgovornosti. Uvodno, sam naslov zakona je možda malo nespretan, govori nezakonita zgrada. Naime zgrada je objekt, stvar, a nezakonito može biti samo činidba ili nezakonito izgrađena zgrada, pa bi možda bilo dobro da se razmisli o ovom zakona. U suštini to nije toliko bitno, ali govori o studioznosti u pripremi ovog zakonskog prijedloga. U ocjeni stanja navodi se da nezakonite gradnje obilježavaju hrvatski prostor proteklih 50 i više godina. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika ocjenjujemo da je tu realno, da je realno tu priču svesti na zadnjih 20 godina, a prvenstveni uzrok tomu, barem što se tiče gradnje obiteljskih kuća bez dozvole, pored neučinkovitosti institucija sustava je prvo nedostatak financijskih sredstava, kroz vrijeme sve zamršenija građevinska legislativa, često puta nerazumljiva običnim ljudima, zakon iz '92. ima 84 članka, zadnji iz 2007. 354 i još više od 15 podzakonskih propisa, i također visoki troškovi dozvola, naknada koje korespondiraju s odlukama i vlasti, kako lokalnih tako i centralnih, u ubiranju naknada za gradnju, tako da su ti troškovi katkada bili u visini i iznosa materijala za gradnju kuće i još danas su izrazito visoki. S druge strane tu su i prisutni investitori, u komercijalnoj gradnji, pod svaku cijenu, pa i kršenja propisa, u utrci za profitom, dograđujući, nadograđujući i gradeći tako zgrade van dozvoljenih gabarita. Uz to kao začin dolazi i složen dugotrajni proces ishođenja svih dozvola, naporan za investitora, ne samo financijski, nego i psihički u utvrdi sa vremenom. Ovaj zakon u prvom redu mora se bazirati na nekoliko ključnih odluka i mislim da je to važno da se te odluke donesu i definiraju, a to je u kojem području je uloga države, u kojem području uloga lokalne i regionalne samouprave, drugo socijalni kriterij, sasvim sigurno podijeljen u nekoliko grupa, osiguranje komunalnih usluga, a ne samo suglasnost, transparentno jednoznačno definiranje mjerila za pristup legalizaciji, i također vrlo važno osiguranje prihvatljivog financijskog potencijala za legalizaciju nezakonite gradnje. Sam zakon mora biti jednostavan, svima razumljiv, transparentan i gotovo taksativno napisan, posebice u pogledu procedure i troškova legalizacije, ako se želi polučiti uspjeh u provedbi. Potencijalni krug zainteresiranih je vrlo širok, i sam zakon neće značiti uspjeh, budući da za legalizaciju treba znatan iznos novca, od komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, naknade za održavanje u prostoru, troškova projekta, stručnih mišljenja, geodetskih elaborata i u ovoj trenutnoj recesijskoj situaciji pitanje koliko građani imaju mogućnosti za novo zaduživanje i bez kapitalne održivosti konačni rezultat bit će zanemariv. U svakom slučaju za pozdraviti je načelo da se krenulo od onoga što se ne može ozakoniti, a ne obrnuto što se može, jer tada nikad ne bi bilo kraja popisivanju. Posebno želim podvući i naglasiti potrebu hitnog djelovanja u smislu legalizacije poljoprivrednih objekata, s obzirom da taj sektor ima mogućnost korištenja europskih novaca, međutim nema, nisu mu osigurani osnovni temeljni preduvjeti. Za ilustraciju Slovenija u svoju legalizaciju krenula 12 godina prije nego je ušla u Europsku uniju, i u 12 godina su uspjeli stvoriti svojim poljoprivrednicima mogućnost za korištenje europskim novcem. Mi našima to nismo i iz te pozicije je ovaj zakon izuzetno važan. Konkretno članak 4. prijedloga posebice stavak 2. proizlazi da se sve legalizira, bez dodatnih kriterija, ako se zgrada ne nalazi na posebnom području navedenom u članku 5. prijedloga zakona. Tu je evidentan jednak pristup svim zgradama koje se mogu ozakoniti, i one koje su u skladu s planom, i one koje po gabaritima namijenjenim nisu u skladu s važećim prostornim planom i mi u klubu HNS-a, HSU smatramo da bi ipak trebalo voditi računa da li se radi o gradnji koju je netko izveo radi svoje egzistencije, za potrebe vlastitog stanovanja, ili se radi o trci za većim profitom i komercijalnom gradnjom. Pri tome postavlja se pitanje osiguravanja sigurnosti, higijene u korištenju novo legaliziranih i zgrada i naselja. Prema prijedlogu zakona, Vlada je ta koja određuje kriterije za utvrđivanje naknade za održavanje zgrada u prostoru. Mi u klubu HNS-a, HSU stava smo da bi to trebalo prepustiti jedinicama lokalne samouprave, obzirom da one znaju najbolje stanje u svom prostoru, a da Vlada utvrđuje samo za područja od određenog interesa. To bi značilo da ona općina ili grad koja želi ozakoniti što više bespravnih gradnji to i može omogućiti svojim građanima. Vlada bi trebala samo dati okvire, nešto poput okvira za izračun visine komunalnog doprinosa. U cilju transparentnosti informiranja građana, investitora i drugih zainteresiranih za provedbu ovog zakona, trebalo bi obvezati da svaki dionik jasno i taksativno, javno objavi ukupne troškove legalizacije, jer će ti troškovi i mogućnost financiranja za građane biti ključni čimbenik uspjeha te legalizacije. Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je do 31.12.2012., apsolutno prekratak, i taj rok je jednostavno naveden, stranke umirovljenika imamo osjećaj kao da se prišlo tom problemu, da se radi o nekakvoj akcijskoj kupovini ili rasprodaji. Legalizacija je proces koji zahtijeva i vrijeme i novac, pa to ni u kom slučaju neće biti dostatan predloženi rok. Građani u ovo recesijsko vrijeme bez jasne perspektive izlaska iz krize zaziru od bilo kakvog, a posebice novog i dodatnog zaduživanja. U članku 10. uobičajena odredba da se nešto plaća, a da se ne zna da li će to što se plaća biti izvršno, a to je rješenje o izvedenom stanju, ne može se donijeti dok nije plaćen komunalni vodni doprinos. Bio bi pravednije, zakonsko rješenje bi bilo da se rješenje izda, a da obveza plaćanja počne teći po izvršnosti rješenja kad protekne zakonski rok za žalbu. Isto je i s naknadom …/Govornik se ne razumije./… iz članka 16., prvo plati pa ćeš dobiti rješenje, a u praksi će se u pravilu desiti ono što se sada dešava sa komunalnim doprinosom i za građane i za naše veće investitore, a to je da se plati prva rata, a potom više se ne plaća pa se opet trebaju aktivirati instrumenti prisilne naplate. Visina naknade za zadržavanje zgrade u prostoru u članku 17. kaže se da Vlada utvrđuje kriterije prema utjecaju zgrade na prostor što je vrlo prijeporno i teško realno realno odredivo jer ovisi o nizu faktora i u dobrom dijelu o subjektivnim gledištima, a ima i vremensku dimenziju jer danas jedan utjecaj na prostor, a sutra uz promjene okolnosti su potpuno druge. U svakom slučaju kod određivanja visine naknade trebalo bi imati u vidu da li se radi o nužnoj gradnji koja ima socijalni karakter ili komercijalnoj. Uglavnom kriterije treba pojednostaviti, a možda i zato mi u klubu HNS-HSU-a predlažemo da o tome odlučuje lokalna samouprava. Nadalje, raspored sredstava naknade za zadržavanja zgrada u prostoru po načelu 25-75 (25%-75% u korist države) je u najmanju ruku nelogična. Naime, proizlazi da se dio za lokalnu samoupravo koristi namjenski, a također i jedna trećina koja ide državi da se troši namjenski što drugim riječima znači da svega 50% sredstava od naknade nije namjensko ili da je 50% sredstava od naknade nenamjensko. Ako su sredstva došla … sređivanja nereda u prostoru onda je logično da se u cijelosti i koriste u jedinici lokalne samouprave za te iste namjene sređivanje prostora, odnosno za komunalnu i drugu infrastrukturu, planove, uređenje zemljišta i slično. Jedan poseban biser članak 22. To je apsolutno zadiranje u pravo vlasništva Ustavom zajamčeno. Naime, odredba propisuje da se nezakonita zgrada ili takvo zemljište ne može otuđiti niti stjecati nasljeđivanjem dok se nezakonita zgrada ne ukloni. Za zgradu bi se još moglo to možda i tolerirati jer de facto takva zgrada u pravilu nije upisana u gruntovnicu i katastar, no za zemljište da se ne može nasljeđivati to je jedna vrlo nepromišljena odredba odredba jer pitanje je čije će to zemljište biti ako vlasnik umre, ako to neće biti od njegove djece ili od rodbine, a može se raditi o djedovini to je apsolutno zadiranje u pravo vlasništva i suprotno ustavnim načelima. A ako je zgrada izgrađena nezakonito država mora imati instrumente da ukloni tu građevinu i naplati od nekoga taj trošak pa makar i stavila hipoteku na zemljište, a ne da institutom prava vlasništva prisiljava nekoga da sam zgradu ukloni po principu ucjene ako ne legaliziraš nećeš moći ni naslijediti. Zaključno, zakon s ovom temom je načelno za pozdraviti, ali samo sa temom. Ovaj prijedlog je bez dovoljno razrađenih kriterija i netransparentan u financijskom smislu koštanja te legalizacije. A to je glavna i ključna informacija koja sve interesira koliko to košta. Zato predlažemo da se diferenciraju troškovi legalizacije, strogo penalizira komercijalna gradnja, vodi računa o nužnoj socijalnoj izgradnji krova nad glavom iako ni to ne treba potpuno amnestirati. Jer ključna je visina troškova legalizacije, ukoliko je ona nepristupačna većini građana onda je zakon pisan za bogatiju manjinu i u provedbi zakon pada u vodu i nema velikog smisla u širem opsegu izuzev favoriziranja određenih ciljnih skupina i investitora. Visinu troškova legalizacije bilo bi dobro znati prije donošenja zakona pa tako onda način utvrđivanja i kriterije jasno i jednoznačno propisati već samim zakonom koji je prema prijedlogu očigledno ograničenog vremena jer se zahtjevi podnose do 31.12.2012. Ako se ne definira točno što se želi postići na jasan i jednoznačan način, ne definiraju uloge svih u procesu legalizacije, razgraniči moguće od nemogućeg, zakonom osigura transparentnost i jednoznačna informiranost onda taj zakon nije u funkciji sređivanja i uvođenja reda u prostor nego je očito dio predizbornih aktivnosti. Mi u klubu HNS-HSU-a podržat ćemo ovo prvo prvo čitanje nadajući se da ćemo u drugom čitanju dobiti prihvatljiviji zakon, zakon koji će i uvažiti sve primjedbe koje su bile izrečene i jučer na odboru i danas vrlo vjerojatno u raspravi, ali isključivo zakon koji ima svoju životnu podlogu, znači ima svoju održivost. Ukoliko se to ne desi i očito da smo opet vjerovali Vladi u krive namjere i da je to stvarno onda u funkciji Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, državna tajnice, zastupnice i zastupnici. Prema riječima predlagatelja koje smo čuli cilj Zakona o zaštiti o postupanju sa nezakonitim zgradama ili kako to jasnije Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata kojeg je Vlada Republike Hrvatske uputila u proceduru je uvođenje reda i očuvanje prostora U razgovoru sa načelnicima i gradonačelnicima na terenu, ali i mnogobrojnim građanima ovaj zakon je naišao na odobravanje. Mi u HSS-u smo stava da treba legalizirati sve ono što može ostati u prostoru sa aspekta zaštite prostora te udovoljavanja tehničkim i sigurnosnim uvjetima za stanovanje ili obavljanje gospodarske ili konkretno poljoprivredne djelatnosti. Struka pak s druge strane ima mnoge dvojbe i tvrdi da je postojeća zakonska regulativa dobra te da već sada omogućava legalizaciju nešto više od 30 tisuća objekata. kao što smo čuli, predlagatelj zakona procijenio je da u Hrvatskoj ima nešto više od 150 tisuća obitelji čije su zgrade nezakonito izgrađene do 30. studenog 2009. godine i da za sve njih treba ponuditi znači adekvatno rješenje. Svi vlasnici bespravno sagrađenih kuća imat će do 31. prosinca 2012. godine priliku zatražiti legalizaciju. sigurno je da će to za mnoge bespravne graditelje biti veliki zalogaj u financijskom smislu jer se iznosi penju i iznad 100 tisuća u nekim slučajevima i više, a to je dosada također bio jedan od značajnih razloga zašto neki bespravni graditelji koji su mogli temeljem prostornih planova legalizirati svoje objekte to nisu učinili. Stoga je dobrodošla inicijativa koju je pokrenulo resorno ministarstvo, a tom inicijativom su otvoreni razgovori sa bankama vezano uz kredite koje bi vlasnici mogli koristiti za legalizaciju svojih objekata i na taj način uredno podmiriti sve obaveze prema lokalnoj samoupravi i državi. Nova dvojba koju struka otvara jest da se ovim prijedlogom zakona ako se usvoji ovako predloženom obliku, izjednačuju bespravne građevine i omogućuje njihova legalizacija bez obzira na to jesu ili nisu u skladu sa prostornim planovima. Tu se gubi iz vida instrument prostornog planiranja i prostornog plana kao akta koji definira što je prihvatljivo u prostoru, a što ne, jer se samo na osnovu arhitektonske snimke i mišljenja inspektora građevine o stabilnosti donosi zaključak da li taj objekt narušava ili ne narušava prostor. Dvojbe otvara i predložena procedura koja je ista za sve objekte, bez obzira na njihovu namjenu. Dovodi se u jednaku ravan one koji su gradili kako bi riješili svoje egzistencijalno pitanje sa ekonomskim subjektima i profitnom gradnjom, i mi u HSS-u smatramo da tu ipak treba napraviti određenu razliku. Predloženim zakonom u obzir se uzimaju i zgrade koje služe obavljanju poljoprivrednih djelatnosti, posebice obiteljskih gospodarstava, izgrađene bez ili protivno aktu o građenju, koji će nakon legalizacije konačno imati mogućnost korištenja sredstava pretpristupnih fondova Europske unije, što mi u HSS-u naravno podržavamo. No pitanje naknada iz glave 4. zakona definirat će se uredbom Vlade, koju će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu zakona. Uredba bi trebala utvrditi vrijednosti bodova i koeficijenata za ocjenjivanje utjecaja nezakonite zgrade na prostor, te jedinične iznose prema položenim zonama za izračun naknade. Kako je kratak rok, a zakon ide u dva čitanja, valjalo bi razmisliti da se vrijednost koeficijenata i bodova te jedinični iznosi po zonama propišu ovim zakonom, ili da općine i gradovi dobe mogućnost propisivanja izračuna naknade, jer najbolje poznaju stanje na terenu. Za poljoprivredne zgrade, kao i za socijalnu stambenu gradnju te naknade prema mišljenju nas iz HSS-a moraju biti izuzetno male, jer ako ne budu onda ovaj zakon neće postići svoj efekt. Dat ću i obrazloženje za ovakav stav. Što je poljoprivredni objekt, odnosno farma starija to je vrijednost tog objekta manja, i takvi objekti imaju vijek vijek trajanja, obzirom da u njima borave životinje, a sukladno mogućnostima zadržavanja adekvatne sanitarne i veterinarske ispravnosti. Dakle s brojem godina farmi ne raste vrijednost već pada, dok je s vikendicama ipak bitno drugačija situacija, jer će legaliziranoj vikendici vrijednost odmah porasti za nekoliko desetaka tisuća eura, i zbog toga se zalažemo za jasno raščlanjivanje naknade za legalizaciju sukladno namjeni i svrsi bespravnog objekta koji se legalizira. U suprotnom će samo bogati moći platiti legalizaciju, a svjedoci smo da su neki dva puta rušili svoje bespravne objekte na istom mjestu, i sada opet na istom mjestu po treći put bespravno grade, i za takve prema našem mišljenju trebaju vrijediti stroža pravila kad je riječ o naknadi za zadržavanje objekta u prostoru. Sredstva naknade podnositelji zahtjeva u postupku legalizacije uplaćuju u iznos od 25% jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonita zgrada, a 75% u državni proračun. Mi u HSS-u se zalažemo da taj omjer bude 50 naprama 50% jer će lokalna samouprava imati velike troškove za izgradnju komunalne infrastrukture, i to na mjestima na kojima oni prostornim planom nisu predvidjeli gradnju, a država to ovim zakonom omogućava. Legalizirani ipak neće moći biti nezakoniti objekti, primjerice u nacionalnim parkovima te na pomorskim i javnim dobrima, kao i u zaštićenom obalnom području mora, što propisuje članak 5. ovog zakona. mi u HSS-u smatramo da je nužno onemogućiti legalizaciju i za one bespravne objekte koji su sagrađeni na tuđem zemljištu. Postoje neki koji misle ukoliko je njihova politička opcija na vlasti u pojedinoj općini ili gradu da mogu uzurpirati tuđe vlasništvo i da im nitko ništa ne može. Obzirom na dugotrajnost inspekcijskog postupka a vezano i uz prijedloge u ovom zakonu čini se da će tako i biti ukoliko se ne uvaži ova primjedba HSS-a koja je u konačnici i u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, a to je da je privatno vlasništvo neotuđivo. Moramo biti iskreni i reći da ne može biti isto je li netko sagradio kuću u skladu s planovima, a samo nije tražio i platio dozvolu ili je sagradio tri kata više od onog što je planom dopušteno, ili je umjesto obiteljske kuće sagradio zgradu sa 10 do 15 apartmana. Mislimo da je preslabo zaštićeni obalni pojas ovim zakonom, i HSS se zalaže da granica koja je postavljena na samo 70 metara od mora se zadrži na 100 metara kao što je to bilo predviđeno dosadašnjom zakonskom regulativom. U postupku legalizacije ne traži se ispitivanje ni prostornog ni inženjerskog, ni sigurnosnog aspekta zgrade, kao ni dokaz vlasnika o stabilnosti građevine. Ovo pitanje za sobom povlači i pitanje eventualnih potraživanja obeštećenja vlasnika od strane države, ukoliko se nešto dogodi u sigurnosnom smislu. Podsjetiti ću vas da Hrvatska ima jedan od najboljih sustava obrane od poplave, no kad naiđe veliki vodni val, on ipak zahvati pojedina naselja. Ako se sjećate imali smo prilike gledati prizore na televiziji, naselja u blizini Zagreba ili pak u blizini Vukovara, nakon posljednjih poplava, i ta naselja su bila doista u teškom stanju, a onda se poslije ustanovilo da je riječ o bespravno sagrađenim naseljima na područjima obrane od poplave. Da li će država preuzeti rizik, legalizirati te objekte, premda zna da su sagrađeni u zoni obrane od poplave i potom plaćati ogromna obeštećenja vlasnicima. Veliko je pitanje također na koji način će se provesti ozakonjenje divlje gradnje, tamo gdje postoje cijela divlja naselja, u kojima se život ne može normalno odvijati, za naselja poput Vira, Rogoznice, Kozari Boka, Marčane, teško će biti moguće naći rješenje bez urbanističke intervencije. U dijelove tih naselja ne mogu ući interventna vozila, u tim naseljima trebalo bi probiti neku vrstu koridora za vozila, te za komunalnu infrastrukturu. U nekim naseljima u Dalmaciji primjerice u divljim naseljima ima toliko strmih cesta da po njima ne mogu voziti komunalna vozila, dakle čak se ne može odvesti ni smeće. Očito je da u takvim naseljima brzog rješenja neće biti niti poslije ovog zakona. Ipak ovaj će zakon mnogim drugim vlasnicima ilegalnih kuzća znatno olakšati život. Primjerice tko podnese zahtjev za legalizaciju, odmah će moći tražiti priključak za vodu i struju, a onima kojima nad glavom visi rješenje o rušenju provedba će biti zaustavljena ako ga ne zahvaća članak 5. Napokon bismo mogli doznati i točan broj ilegalnih građevina, no mislimo u HSS-u da nije realno očekivati da taj popis naprave općine i gradovi bez asistencije županije i države kako to zakon propisuje i to u roku od samo 3 mjeseca. Sve ove dvojbe koje sam navela u okviru rasprave, imaju za cilj potaknuti temeljitu raspravu, i naći najbolja moguća rješenja, kako bi što više objekata ostalo u prostoru, ali kako bi se i prostor i sigurnost građana zaštitila. Potičemo predlagatelja zakona da u zakon ugradi mehanizme za suzbijanje bespravne gradnje u njenom začetku, jer u suprotnom ovaj zakon neće imati smisla ako se nastavi po istom modelu i dalje postupati u prostoru. Stava smo u HSS-u da treba ojačati i kapacitirati građevinsku inspekciju i uspostaviti njenu čvršću suradnju sa komunalnim redarstvom općina i gradova. Jedino zajedničkim djelovanjem sustav se može učiniti boljim i efikasnijim. Pozdravljamo prijedlog u zakonu koji se odnosi na financiranje energetske efikasnosti i sredstava naknade za bespravnu gradnju. To je prijedlog koji HSS već dugo zagovara jer samo fasada na kući čuva 30% energije, a ako tome dodamo još i korištenje obnovljivih izvora energije možemo pomoći domaćinstvima tim sredstvima da toplinsku energiju imaju u potpunosti besplatno što u vrijeme ove krize nije beznačajna stavka. Klub HSS-a podržat će donošenje ovog zakona u prvom čitanju, a naša konačna podrška ovisit će o ugrađivanju naših primjedba i prijedloga u konačni prijedlog ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnica Marina Matulović Dropulić. Izvolite. Hvala lijepa. gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospođo Sudarević, kolegice i kolege Pojava nezakonite odnosno bespravne gradnje u Hrvatskoj se proteže nažalost kroz dugi niz godina od industrijalizacije šezdesetih godina prošlog stoljeća zbog dolaska u veće gradove velikog broja radnika koji su za sebe i svoje obitelji rješavali stambeno pitanje, pa do sve do danas odnosno 2000.-ih godina kada su se u puno većem broju gradile vikendice i apartmani i zauzimao prostor koji bi trebao služiti svima i omogućavati nesmetan pristup našoj obali. Naročito veliki broj objekata sagrađen je nakon 2001. godine kada se nažalost dozvolilo priključenje svih bespravno sagrađenih objekata na komunalnu infrastrukturu. Za vrijeme Domovinskog rata veliki broj građana ostao je bez doma, morao se preseliti i sagraditi si novi dom i naravno da za to nisu tražili dozvole. Zbog navedenog nužno je priliko legaliziranja objekata voditi računa o namjeni građevina. Nažalost, valja istaknuti da nezakonitu gradnju uglavnom prati i loša kvaliteta, neodgovarajuće oblikovanje građevina, zauzimanje i uništavanje i poljoprivrednih i drugih površina kao i ilegalno priključivanje na infrastrukturu. Pitanje izdavanja akta u izvedenom stanju za građevine izgrađene bez odgovarajućih akata kojima se odobrava građenje uređeno je važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. godine uz uvjet da su se tako izgrađene građevine u skladu sa prostornim planom koji se primjenjuje na području na kojem se nalaze. U proteklom razdoblju primjene tog zakona prema podacima ministarstva ukupno je do konca 2010. godine legalizirano 8 tisuća 452 objekta od kojih je 78,8% se odnosi na zgrade čije površina nije veće od 400 metara kvadratnih, znači radi se uglavnom o obiteljskim kućama. Međutim, tijekom njegove četverogodišnje primjene primijećeno je da ovaj institut tzv. legalizacije zgrada u praksi nije dovoljno mjere afirmirao nužnost rješavanja problema zbog kojih je ustanovljen i uočeno je da na učinkovitost procesa izdavanja rješenja i potvrda o izvedenom stanju bitno utječe prvenstveno neriješenosti imovinsko-pravnih odnosa na samoj parceli, zahtjevnost u postupanju nadležnih tijela, ali i izbjegavanja plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa. Već danas se postojećim zakonom može legalizirati preko 30 tisuća objekata. Potrebno je naglasiti da je postojeći zakon obvezao jedinice lokalne samouprave da za veća područje bespravne izgradnje izrade sanacione programe što je nažalost tek u začetku. Takav primjer je npr. Siroboja u Splitu. Zbog svega navedenog Vlada Republike Hrvatske predlaže zakon o postupanju sa nezakonitim zgradama kako bi jednom dijelu građana omogućila legalizaciju naročito stambenih i poljoprivrednih objekata. Govori se o oko 150 tisuća objekata, a točan broj znat će se kada jedinice lokalne samouprave snime stanje. Postavlja se zapravo još jedno pitanje da li se zaista se radi o cca 150 tisuća objekata ili su tu uključene razne dogradnje, nadogradnje, stubišta i sl. jer inspekcija potpuno isto postupa da li se radi o takvim građevinama ili se radi o potpuno novim objektima. Predloženim zakonom uređuje se način i svrha postupka ozakonjenja, tko pokreće taj postupak i rok u kojem podnositelj može podnositi zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju. Određuju se uvjeti za postupak ozakonjenja u odnosu na okolnost jeli nezakonita zgrada izgrađena u skladu ili nije u skladu sa odrađenim lokacijskim uvjetima, određenim u prostornom planu određuje se područje utvrđeno prostornim planovima uređenja jedinica lokalne samouprave na kojima se u slučaju nezakonitih zgrada ne primjenjuju odredbe zakona ili se samo iznimno primjenjuju uz definirane uvjete. Sada možemo nabrajati sve što je u zakonu nabrojeno i zaštićeni obalni pojas i zaštićena područja i poljoprivredna zemljišta koja su vrlo kvalitetna i nešto manje kvalitetna, zatim tri vrste šuma koje se moraju štititi, planirani istražni koridori, površine prometnih energetskih građevina i sl. znači sve ono gdje se ne mogu legalizirati postojeći objekti. Utvrđuje se dokumentacija koju je podnositelj zahtjeva dužan priložiti u zahtjev za izdavanje rješenje o izvedenom stanju, određuju stranke i način njihova sudjelovanja u postupku, propisuju se načini i uvjeti postupanja nadležnog upravnog tijela kod izdavanja rješenja o izvedenom stanju, uvodi se obveza plaćanja naknada za zadržavanje nezakonite zgrade u prostoru i uređuje se način i obračun i uvjeti njenog plaćanja, te definira način korištenja sredstava naknade. Predviđa se da će Vlada Republike Hrvatske u izračunavanje naknade uredbom odrediti kriterije, vrijednost bodova i koeficijenata za ocjenjivanje utjecaja nezakonite gradnje na prostor te jedinične iznose prema položajnim zonama. Omoguće se evidentiranje te zgrade u katastarskom aparatu i upisu u zemljišne knjige te se propisuju druge pravne posljedice ozakonjenja same zgrade. A to znači da li je moguće priključenje na vodne građevine na elektroenergetsku mrežu, na drugu infrastrukturu kao i zabranjuje promet zgrada izgrađenih bez akta za građenje i zemljišta koja se na te zgrade odnose. Odredbama istog prijedloga obvezuju se jedinice lokalne samouprave da naprave snimak u roku od 90 dana, inspekcija će dostaviti sve ono što oni imaju njima u roku od 30 dana. Predviđeno je i jačanje uloge i odgovornost županija, općina i gradova u procesu rješavanja zatečene nezakonite gradnje, a time i u uređenju i zaštiti zaštićenih prirodnih vrijednosti te omogućavanje učinkovitijeg nadzora nove i zakonite gradnje od strane građevinske inspekcije. Važno je istaknuti da se predloženim zakonom posebno uzimaju u obzir i zgrade koje služe za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti posebice obiteljskih gospodarstava koje su izgrađene bez, odnosno protivno aktu o građenju. U Republici Hrvatskoj najveći broj poljoprivrednih građevina nije upisan u katastarski operat, a samo je mali broj subjekata u poljoprivredi sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju i gradnji proveo postupak njihovog ozakonjenja. Pojednostavljenjem postupka ozakonjenja postojećih zgrada koje služe za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti omogućit će se ostvarenje nužnog preduvjeta legalnosti za podnošenje zahtjeva za poticaje i sredstva predpristupnih fondova Zakonom o postupanju s nezakonitim zgradama određuje se njegov primjena samo na one zgrade koje su sagrađene do 30. studenog 2009. godine radi toga jer je je tog datuma završena digitalna ortofoto karta u 1:5000 Državne geodetske uprave na temelju koje se onda može i provjeravati stvarno stanje. Svi oni koji se prijave do 31. prosinca 2012. godine naravno mogu podnesti zahtjev i onda će se zapravo u odnosu na samu situaciju na terenu utvrditi može li se legalizirati određeni objekt ili ne. Međutim, razmatrajući odredbe predloženog zakona klub Hrvatske demokratske zajednice smatralo da bi trebalo dodatno raspraviti i razjasniti da li dozvoliti

koje jedinice lokalne samouprave nisu predvidjele svojim prostornim planom za izgradnju nego su ih sačuvale za neke druge namjene. Zatim odredbe ovog zakona ne odnose se na površine izvan građevinskog područja u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 metara, osim za naravno nezakonite zgrade koje se koriste za stalno stanovanje te zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva. Tu bi trebalo napraviti jednu analizu, utvrditi stvarno o kojem brojem tih objekata se radi i tek nakon toga se odlučiti da li ćemo u 70 metara izvan naselja uopće odobravati legalizaciju postojećih objekata. Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nije potreban dokaz vlasništva, ali naravno da svi oni koji su radili na tuđim parcelama neće moći legalizirati objekt na svoje ime nego će objekt biti legaliziran ali na ime onoga čije je samo samo zemljište. Trebalo bi isto tako malo raspraviti sa naročito jedinicama lokalne samouprave o mogućnosti i njihovog sudjelovanja s Vladom u određivanju visine naknade u odnosu na položajne zone radi toga jer u zakonu je predviđeno pet položajnih zona, treća npr. položajna zona u Gradu Zagrebu nije ista kao i treća položajna zona na Braču ili u Supetru zapravo ili u nekom drugom gradu ili na Lošinju. Znači trebalo bi odrediti da Vlada Republike Hrvatske određuje neki raspon, a nakon toga da si jedinice lokalne samouprave same utvrde prema svojim zonama tu naknadu. Osim toga, isto tako mislimo da ne bi bilo loše ako već mislimo da će se uspjeti legalizirati veliki broj objekata, objekata, naravno da to neće biti 150 tisuća ali može biti i 50 tisuća i 100 tisuća i slično, da će jedinicama lokalne samouprave trebati strahovito velika sredstva za komunalnu infrastrukturu jer do tog objekta treba dopeljati komunalnu infrastrukturu. Prema tome, mislimo da bi se ova naknada mogla podijeliti 50% - 50%, znači 50% jedinicama lokalne samouprave, a 50% za svu onu izradu tih karata, energetsku učinkovitost i sve ono što država isto tako nema ovaj čas dovoljno sredstava. To su zapravo naše naravno sugestije, molbe za razgovor radi toga jer mislimo da da se zakon treba donijeti, mislimo da zakon treba omogućiti naročito onim starim objektima koji su stari 20, 30 godina, koji se nikada neće srušiti, da se oni mogu legalizirati i da mogu onda prometovati sa tim objektima. Znači svakako mislimo da treba jedan dio objekata legalizirati, ali mislimo da bi trebalo o ovome što smo predložili da bi trebalo o tome i raspraviti. Klub Hrvatske demokratske zajednice svakako ocjenjuje pozitivnim da se ovaj prijedlog zakona našao na našim klupama, ali isto tako i ocjenjuje da je jako dobro da je išao u prvo čitanje i da zapravo svi oni kojih se to i direktno tiče, a i jedinice lokalne samouprave i svi ostali mogu reći što o tome, o takvom prijedlogu misle. Sigurna sam da će ministarstvo prihvatiti određene prijedloge, naravno ne sve, ali jedan dio tih prijedloga kako bi ljudima omogućio što prije i što bolju legalizaciju ovih objekata. Klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatit će ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Luka Denona. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja mislim da je raritet ako sa ove govornice iza obrazloženja koje je dao klub HDZ-a i jedan drugi klub kao što je SDP može kazati da, evo, na neki način slažemo se sa svim onim što je klub pozicije rekao o jednom predloženom zakonu. Mislim da je to raritet, ali mislim da je kolegica Marina Dropulić vrlo jednostavno obrazložila zbog čega zakon treba donijeti i sve one manjkavosti koje smo iščitavajući vrlo tanak zakon za kojeg mislimo da će riješiti sve nagomilane probleme koji se godinama nisu rješavali, će te probleme riješiti. Pa eto zaista molim ja u ime kluba SDP-a da sve one opaske koje smo i u svojim izlaganjima koje ćemo dati, ali i u pisanom obliku koje ste dobili i od odbora i od drugih stručnih asocijacija koje su se oglasile po ovom zakonu, lijepo vas molim da to probate uvažiti pa da u drugom čitanju možda dobijemo zakon koji će biti provedljiviji nego što je ovaj. Ako se dobro sjećam gospodine ministre po prethodnoj točki dnevnog reda završili ste kada smo razgovarali naravno o prostornom uređenju, o onim ograničenjima zaštićenog pojasa, obalnog pojasa otočnog ili ovog drugoga objasnili ste nam nemogućnost onih kvadrata ili hektara koliko je obradive površine, pa obiteljsko, pa sve to radimo, sve je to blizu, sve je to o.k. I izrazili ste na kraju svoje duboko uvjerenje da se to ne može dogoditi, da će se to nekako na neki drugi način komercijalizirati ili da se može potrošiti prostor u neke druge svrhe. Dakle, ja zaista vama vjerujem i siguran sam da se to ne smije dogoditi. Ali i ovo se nije smjelo dogoditi. Znači, bespravna gradnja u ovakvom obimu se nije smjela dogoditi u jednoj uređenoj i regulama potkrijepljenoj državi. Nije se smjela dogoditi, pa se dogodila. O tome smo govorili kada smo kritizirali onaj prethodni zakon da se događaju stvari koje nisu napisane, ali se one događaju. Takav je život i one su takve kakve jesu. I mi reagiramo posljedično na takve stvari. Zašto je to tako? Pa kada smo dobili ovaj zakon naravno odmah se pokrenula i velika javna rasprava. Međutim, kolegica Dropulić je vrlo jasno rekla, a i vi ste to napisali da smo ipak suočeni sa tom bespravnom gradnjom koja je, nije samo u ovih proteklih dvadesetak godina nego od prije, da smo se probali i suočavajući se sa njom pokušavali to razriješiti na neki način u nekoliko navrata do '68. pa od nekog drugog datuma. Pa evo u ovom prošlom zakonu kojega smo sad malo prije izmijenili ipak smo dozvolili nekakvu mogućnost da se u tom razdoblju prema podacima ministarstva ipak nešto nešto razriješilo. To je malo. 8000 i nešto predmeta je riješeno. Ali ja vjerujem da su se ti predmeti rješavali na jedan ozbiljan način, da su to stvarno legalizirani objekti koji nisu nakaradni, koji ne ugrožavaju druge objekte u blizini kojih se nalaze, koji ne naružuju vizuru nekakvu ili nisu nakaradni u prostoru. Čitajući ovaj zakon stječe se dojam da se to tako neće raditi. Naravno, barem ona poruka koja odjekuje u javnosti je takova da će se sada sve što je nelegalno sve će se na neki način moći legalizirati samo je to pitanje cijene. Mislim da to nije dobra poruka jer neprihvatljivo je da se s jednom takvom porukom ili s jednim ovakvim zakonom koji nije dobro sve procijenio ide s porukom da će se masovno sve legalizirati, sve ono što je bespravno sagrađeno bez prethodne kvalitetne analize stanja s pretpostavkom da se sankcioniranje bespravnih graditelja ne može provesti te da će se legalizacijom ostvariti barem jednokratna dobit za punjenje državnog proračuna. Mislim da to nije dobro i predloženim Zakonom o legalizaciji i izmjenama Zakona o prostornom uređenju u potpunosti se napušta dosadašnji sustav legalizacije građevina i usvajanje standarda prostornog planiranja i građenja. Do sad smo imali u tom neredu nekakav red, pa eto žao mi je da taj red kakav takav sad ćemo naglo to nekako ubrzati ili barem mi se čini da je intencija ovog zakona da se to nekako stihijski ubrza, a da nećemo dobiti kvalitetna rješenja. Mislim da bi zato trebalo biti oprezan sa najavama da će ovaj zakon moći legalizirati sve što je bespravno napravljeno. Kada čitate zakon naravno i sam naslov, mislim da to, sve je to tako nespretno oko riječi. Znači, legalizirat ćemo nešto što je nelegalno. Nešto što je bespravno postat će pravno. Jedan totalan šum u nekakvoj komunikaciji što je to, što znači legalizirat ćemo ono što je nelegalno ili bit će pravno ono što je do sada bilo bespravno. bespravno. Tako da bi trebalo to drugačije nekako reći da to baš ne zvuči tako da se ne suprotstavlja u glavi jedno s drugim, ne, šta je to legalno, šta je zakonito, šta je nezakonito. Nešto što je nezakonito je nezakonito i toga ne treba biti. Taj ide u zatvor ili se to sruši. Tako je nekako bilo od vajkada, pa bi valjda trebalo biti i u nekim novim modernim vremenima jednako važno da to tako i ostane. Dakle, mi smo svjesni naravno kao i vi gospodine ministre da postoji jedan strašni nered u prostoru Republike Hrvatske za kojega je netko kriv. Taj koji je bespravno izgradio obiteljsku kuću u kojoj stanuje on i njegova obitelj ja ću se na njih koncentrirati i vjerujem da takvih nema toliko puno, da je takvih najmanje taj nije kriv. Netko mu je to omogućio ili iz potrebe je to napravio. Sustav je negdje pogriješio. Pa iako smo svjesni toga da to postoji dugi niz godina nismo dovoljno učinili da taj naš prostor na neki način zaštitimo, ali da ipak i onim ljudima koji na svom zemljištu koje nije ušlo u građevinsku zonu ili ne znam zbog čega ali i zato što nema drugih novaca nema mogućnosti nego jedino tako napraviti kuću da on stanuje sa svojom obitelji i da ima krov nad glavom. Kriva je neću kazati Vlada HDZ-a. Krive su sve Vlade od početka Republike Hrvatske koje nisu dovoljno oštro i dovoljno senzibilno ušle u problem bespravne gradnje da bi se on na neki način smanjio i da bi se te sankcije koje smo trebali, jer bez sankcija sigurno neće biti zaustavljene bespravne gradnje da bi se ta bespravna gradnja zaustavila. Ponovit ću još jedanput Republika Hrvatska ima 4 i pol milijuna stanovnika. 60% Republike Hrvatske čini more, a ono drugo je kopno i šume i ono što zovemo šumskim dobrom. 60% more, obala. Ako to prepustimo da nam u ovom slučaju bespravni graditelji uređuju kako ćemo se ponašati u prostoru to je naopaka činjenica, naopako je. Mi ili lokalne samouprave ili država treba odrediti što će se u prostoru događati, a ovako kako se već u prostoru dogodio eksces mi pristajemo na to da nam bespravni graditelji uređuju kako će taj prostor izgledati, jer on je takav kakav je. Mi ga samo sad prilagođavamo da dobije nekakav legalitet i legitimitet i da bude tamo gdje je. Mislim da smo tu svi pogriješili, da to nije dobro jer ponovit ću. Republika Hrvatska je mala i prostor je, čak i onaj najmanji prostor je jako, jako važan. Reći ću još jedanput. Nismo Rusija da se smijemo, pardon što mi spominjemo oni su veliki, da možemo negdje nešto napraviti loše. Pa hajde maknut ćemo, okrenut ćemo glavu to nećemo vidjeti i neće štetiti jer još imamo prostora. Mi nemamo prostora za buduće greške i buduće bespravne gradnje da ako je tako možemo nazvati. Dakle, u tom prostoru i gospodarenje prostorom je izuzetno važno za RH pa i za svakog njezinog građanina da bi bilo prepušteno stihijski od godina do godina kako ćemo se prema tome kada se suočimo sa nagomilanim problemima kako ćemo to rješavati. Mi smo se ovim zakonom obavezali da će u 90 dana jedinice lokalne samouprave reći koje su to bespravne građevine. Sumnjam da će to reći, ako dosada nisu i ako država dosada nije nego pretpostavka je da je to 150 tisuća, ne znam to je iz rukava jer tih činjenica nema. Jedino ako uvažimo da se u tih 150 tisuća manje ili više bespravnih građevina ubrajaju i one građevine koje po toj logici stvari ne bi trebale biti građevine jer je to ili stepenište ili je prozor krivo otvoren ili je pol kata više nadograđeno pa je to van nekakve građevinske dozvole. Dakle, taj rok da se tako ustanovi koja je to bespravna gradnja siguran sam da neće biti moguće ostvariti. I zato ovaj zakon koji pokušava 150 neriješenih ili problematičnih građevina u prostoru RH razriješiti, a ima 30-ak stranica bojim se da u tih 30 stranica zakona ne stanu sve one različitosti koje su kad dođete negdje na teren vidljive i koje neće moći biti obuhvaćene ovim zakonom. Poruku moramo poslati u drugom čitanju da ovaj zakon trebamo prilagoditi stvarno situaciji ili barem približno stvarnoj situaciji negdje na terenu da ne možemo sve ukalupiti u ovaj zakon jer neće svi moći stati jer je pretijesna cipela u 30 članaka ovog zakona. Jer situacija na terenu ima jako, jako puno, a različitih. Možda bi se prvenstveno trebalo osvrnuti ili u ovom trenutku posebnu pažnju posvetiti građevinama ove o kojima je govorila bivša ministrica ovih do 400 metara kvadratnih, znači obiteljskih, samo za stanovanje. Takvim ljudima zaista treba pomoći da to legaliziraju na jedan lakši način nego što će to biti ovim zakonom predvidljivo. Dakle, a sve ono što nije obiteljsko i nije krov nad glavom za obitelj nego ja stanujem u zgradi ili u objektu koji ima 3 kata, jedan stan je moj, a ovo drugo su apartmani koje iznajmljujem to ne znam da li bi se trebalo legalizirati. To nije krov nad glavom, to je posao, to je biznis i to ne bi trebalo biti legalizirano. Znači, nije to tako komplicirano razmišljanje samo treba imati snage i hrabrosti suočiti se s tim problemom i to početi rješavati bez milosti tamo gdje je to nakaradno i gdje nema nikakve zakonske osnove da se ozakoni nezakonito sve treba srušiti. Jedanput moramo pokazati odlučnost države da neće dozvoliti da se sa tom državom pa makar i ja bio kao hrvatski građanin da se igramo. Jer, recite mi ja ću samo reći možda ću krivo pa se ispričavam da nekoga ne uvrijedim, da me se ne tuži, ako se dobro sjećam jednom poznatom Hrvatu vojnoj osobi u mirovini ili tako nekako srušili smo bespravno sagrađen objekat, mrtvo hladno je čovjek napravio drugi, to smo slikali. Mrtvo hladno, i rekao je dobro rušite još, imam ja još novaca i ja ću još napraviti bespravno sagrađen objekat. To sam spomenuo zato što poznato je o čemu govorim. Takvih drugih ima koji su isto tako poznati, koji isto tako razmišljaju, isto tako grade i to će tako biti dokle god se ne uvede red jer ovaj zakon sada ne garantira da te bespravne izgradnje više neće biti, ne garantira. Uhvatit ćemo se jednog drugog datuma i onda šaljemo poruku do nekog drugog datuma kad neki drugi ljudi dođu onda ćemo opet rješavat taj problem. Mislim zbog toga bi trebalo uvažiti primjedbe koje smo ili ste čuli ili koje ćete dobiti od stručnih asocijacija koje ćete dobiti, probajte to uvažiti. I naravno, u drugom čitanju bilo bi jako dobro kada bi bile kategorije, nekakve kategorije onih građevina koje se mogu legalizirati, koliko god to nakaradno bilo legalizirati nelegalno i onih koje se ne mogu nikako legalizirati. To mislim da treba stajati, treba prije svega voditi računa o ljudima koji su to silom prilika napravili za krov nad glavom. Sve drugo što se pretvaralo u komercijalu i u preprodaju to mislim da ne bi trebalo biti legalizirano jer na taj način činimo štetu i šaljemo krivu poruku ljudima koji su većina njih radili sve legalno, sve u sklopu zakona. Kupilo zemljište, platilo naknadu komunalnu, ovu, onu i napravilo kuću. Što ćemo s njima? Oni će reći isto neću ni ja drugi put poštivati nikakvu pravnu državu, radit ću ponovno kako ja hoću. To mislim da nije dobra poruka ovog zakona. I naravno, u svakom slučaju budući da sam siguran da nije točno to što javnost priča, da je to jednokratna poruka, predizborna poruka i da je to i punjenje proračuna siguran sam da to nije tako. Pa vas molim da onda dio tih prihoda koji ćemo kaznama ili uplatama biti u proračunu RH da da taj dio prihoda zaista bude pola-pola jer sav dio tereta i rada će provesti jedinice lokalne samouprave. Evo, pa vas molim da onda i taj dio prihoda kad već to tako bude ako bude, bude i u jedinicama lokalne samouprave. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ministar Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa evo i gospodin Denona me na određen način i pozvao da na neke primjedbe ili sugestije, prijedloge kako ćemo ih nazvati da se na određeni način očitujem. Pa ja sam to u svom uvodu rekao, ali sada ću to također ponoviti. Mi smo iz evidencija koje posjedujemo napravili jednu procjenu koliko bi tih objekata u Hrvatskoj moglo biti. Vjerujem da ćemo vrlo brzo moći sa sigurnošću reći koliki je to broj objekata koji su građeni bez akata za građenje, a to ćemo svakako zajedno sa jedinicama lokalne samouprave i našom građevinskom inspekcijom koja već radi na toj jednoj evidenciji i uspostavi konačnog broja nezakonitih zgrada. Ono što je svakako, koliko sam i dosada iz rasprave mogao čuti, a i ono što javnost ipak govori to je da nije moguće i nema te politike, nema jednostavno političke volje da se donese odluka da se u Hrvatskoj sruši 150 tisuća objekata. toga smo vjerojatno, toga ste svjesni i vi koji danas evo o ovom zakonu raspravljate. I što onda nakon toga predstoji? Predstoje 2 mogućnosti: ili zakopati glavu u pijesak i praviti se da ti objekti ne postoje i da ih nema ili se uhvatiti u koštac sa tim objektima i unaprijed biti svjestan činjenice da svi mi koji smo legalisti nećemo biti popularni zbog toga što smo ušli u postupak ozakonjenja nečega što je napravljeno protivno zakonu. I to je objektivna kritika ovome zakonu koju jednostavno nije lako braniti. Ali ako smo rekli da nećemo zakopati glavu u pijesak i praviti se da ti objekti oko nas u prostoru ne postoje onda nam preostaje napisati zakon kako ćemo poštivajući na određeni maksimalno moguće prostorno planske kriterije učiniti da ti objekti koji u tolikoj mjeri ne iskaču iz općih postavki Zakona o prostornom uređenju o naših promišljanja kakvim bi oni trebali izgledati napisati zakon koji će moći legalizirati. No postavlja se pitanje i nakon toga. Kada bismo napisali zakon koji bi umjesto 30 stranica imao 300 stranica koji bi možda u svom tekstu prihvatio sve ono što mnogi prostorni planovi danas podrazumijevaju i kada bismo utvrdili da je taj fond objekata koji danas imobilizirana imovina ostao izvan toga u tolikoj mjeri da opet nije jednostavno sve to zajedno srušiti i postavlja se pitanje, što i nakon toga. I ako smo rekli da ćemo prići postupku legalizacije čuvajući vitalni prostor, prostor koji je zaštićen bilo zbog toga što predstavlja nacionalne parkove, parkove prirode, kulturna dobra, bitne infrastrukturne koridore, pomorsko dobro, vodno dobro, kada smo sve to potvrdili slažem se da možemo do drugog čitanja uvažavajući sve ovo što je i predsjednica Dropulić što ste vi rekli što je rekao i gospodin Koračević mi možemo još krenuti u daljnje u daljnje propisivanje postupaka kako i na koji način omogućiti tu legalizaciju. Pri tome svjesni da kad tad jel to danas, jel to za godinu dana ćemo morati donijeti odluku da to što nije legalizirano da to treba rušiti. Rečeno je također da nije poslana jasna poruka kako ćemo zaustaviti nelegalnu gradnju u Hrvatskoj. A ja mislim da je poslana jasna poruka a da je već u startu na određeni način odbijena kao mogućnost. Naglašavanjem da je bespravni objekat koji nakon 31. prosinca je bespravni objekat i dalje da to res extra commercium, da taj objekat ne može više nikada biti stvar pravnog prometa jasna je poruka svim budućim graditeljima da to što su napravili mimo zakona čak ne može biti predmet nasljeđivanja. I ja se ne bojim poslati poruku u ime Vlade niti kao resorni ministar, bilo kome da ako gradi nelegalni objekat da je onda i zemljište na kojem je taj objekat sagrađen ne može biti stvar u pravnom prometu. I to je jedna čini mi se jedna od najjačih poruka ovog zakona koja ide prema bespravnim graditeljima na način da im kaže, nikada ne može biti u pravnom prometu, biti će isključen iz komunalne infrastrukture, biti će isključen iz ostale infrastrukture i potrebno je da takvo takvo promišljanje prate i hrvatski sudovi i hrvatsko pravosuđe. I da se danas je zakon propisao vrlo visoke i stroge kazne za bespravne graditelje. Potrebno je da na tom tragu u kojem smo se izjasnili da bespravni objekat uistinu uništava prostor, narušava pravni poredak rekao bih RH, da taj objekat mora biti primjereno sankcioniran kroz propisivanje najstrožijih kazni koje su zakonom predviđene, a nisu male. Kada bi netko čim započne gradnju svojih temelja bio kažnjen sa 100 tisuća kuna koliko zakon predviđa, mislim da ne bi i kada bi se ta kazna vrlo brzo realizirala kroz ovrhu i provela mislim da bi se i time doprinijelo zaustavljanju gradnje. Prema tome, slažem se da je moguće i ići ćemo u daljnju razradu mogućnosti legalizacije, ali pri tome moramo biti svjesni da sve ono što ostaje izvan legalizacije zaista treba biti primjereno sankcionirano a to znači da mi moramo znati ako jedinice lokalne samouprave nema namjeru ići u daljnju legalizaciju tih objekata da ti objekti moraju biti rušeni. Hvala. U 16,36 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika HDSSB-a gospodin zastupnik Dinko Burić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, poštovana gospođo državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici. U RH blizu je 150 tisuće nelegaliziranih objekata od čega je više od 100 tisuća procjenjuje se poljoprivrednih objekata koji su za naše poljoprivredne proizvođače prije svega u Slavoniji i Baranji jedini izvor egzistencije. Godinama upozoravamo nadležno Ministarstvo poljoprivrede na potrebu sustavnog i zakonskog rješenja ovog problema poglavito u svjetlu pristupanja Hrvatske u EU. Tijekom pretpristupnih pregovora u poglavlju o poljoprivredi hrvatski pregovarači su prihvatili standard EU po kojemu svaki poljoprivredni proizvođač mora imati legaliziran poljoprivredni objekt jer u suprotnom ne samo da gubi pravo na potpore već mu je i onemogućena aplikacija ne pretpristupne, strukturne i kohezijske fondove EU. Upravo ovo je razlog da naši poljoprivredni proizvođači nisu svoje objekte mogli prilagoditi standardima EU jer im je bilo onemogućeno povući financijska sredstva iz pretpristupnih fondova EU. No nadležno ministarstvo nije imalo sluha za ovaj veliki probleme na koji već dugo vremena upozoravaju i brojne udruge seljaka. Razvoj i prosperitet poljoprivrede od neizmjernog je značaja za Slavoniju i Baranju. Iz tog razloga klub HDSSB-a je prije nešto više od dva mjeseca uputio Hrvatskom saboru prijedlog zakona o dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to kao hitni postupak. Ovim prijedlogom zakona željeli smo doprinijeti prvenstveno efikasnom rješenju problema bespravne gradnje u poljoprivredi odnosno svih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje izgrađene do 31. prosinca 2010. godine uz minimalne financijske troškove. Predloženim zakonom sve izgrađene poljoprivredne građevine do navedenog datuma bile bi legalne. Približavanjem ulaska RH u EU aktualizira se problem bespravno sagrađenih poljoprivrednih građevina koje se moraju uskladiti s propisima EU što predstavlja veliki trošak za poljoprivrednike koji i tako jedva preživljavaju. Imajući u vidu da se svi u Hrvatskoj nalazimo u teškoj gospodarskoj krizi zbog koje vlasnici poljoprivrednih građevina jednostavno nemaju sredstava kojima bi izvršili legalizaciju objekata za poljoprivrednu proizvodnju vodeći računa o dramatičnoj situaciji u poljoprivredi kojoj prijeti potpuni kolaps, predložili smo da se na jednostavan način po hitnom postupku i bez većih troškova legaliziraju postojeći poljoprivredne građevine izgrađene do 31. prosinca 2010. godine. Država, gradovi i općine ostali bi doduše na taj način bez dijela prihoda i pristojbi, ali i do sada je bilo nerealno očekivati da će se ovi prihodi ikada uspjeti naplatiti. No Vlada Republike Hrvatske odbila je naš prijedlog uz obrazloženje da se time želi riješiti problem legalizacije samo poljoprivrednih građevina što bi vlasnike građevina ostalih namjena dovelo u neravnopravan položaj. Ovakav stav Vlade je neargumentiran jer se ne stavljaju građani u neravnopravan položaj nego se samo određuje još jedna vrsta građevina koja se po zakonu smatra legalnim. Po toj logici cijeli bi taj članak u sadašnjem zakonu bio neustavan jer upravo se ovim člankom određuju pojedine kategorije građevina koje se smatraju legalnima. Pored toga, Vlada Hrvatske je posebno istaknula kako se legalizacija bespravnih građevina mora provesti individualno po zahtjevu investitora odnosno vlasnika. O ovom stavu nema smisla previše pričati jer je i do sada individualni pristup bio moguć pa očito nije uspio. I konačno, Vlada Republike Hrvatske je istaknula da se našim prijedlogom zakona predlaže dopuna odredbe članka 330. iz glave 6 Prijelaznih i završnih odredbi zakona što se ne može prihvatiti jer se Prijelazne i završne odredbe zakona ne mogu mijenjati niti dopunjavati. Gospodo iz Vlade, ovo objašnjenje je biser svoje vrste jer je upravo ova Vlada, a i Hrvatski sabor u ovom istom zakonu objavljenom u "Narodnim novinama" broj 38 od 24. ožujka izmijenila članak 345. koji je također u tim Prijelaznim i završnim odredbama. Nevjerojatna je tvrdoglavost ove Vlade koja je zakonski prijedlog HDSB-a po kratkom postupku odbila da bi samo nakon tjedan ili dva predložila svoj zakon koji je potpuno nerazumljiv, teško je provediv i za naše poljoprivrednike preskup, a njime se u stvarnosti izbjegava stvarno rješavanje problema nelegaliziranih poljoprivrednih građevina. Naime, ovim Vladinim prijedlogom zakona onemogućit će se rješavanje pitanja legalizacije drugih objekata u funkciji poljoprivrede, od manipulativnih površina, gnojnica, trafostanica, podnih skladišta, silaznih jama, plastenika i drugih građevina u funkciji poljoprivrede. Osim toga, navedenim prijedlogom zakona utvrđuje se obveza plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonite zgrade u prostoru. Po izjavi ministra to je trošak od 70 do 100 tisuća kuna, a što će u konačnici predstavljati veliku financijsku obvezu koju naša poljoprivredna gospodarstva jednostavno ne mogu podnijeti. Predloženi zakon koji je danas pred nama u cijelosti je nejasan i nedorečen, ali je i vidljivo da mu namjena nije legalizacija objekata u funkciji gospodarstva, posebno poljoprivrede nego se favorizira legalizacija bespravno izgrađenih apartmana i stambenih prostora. Na predloženi Vladin Prijedlog zakona o postupanju s nezakonitim zgradama imamo i niz konkretnih primjedbi od kojih ću izdvojiti sljedeće. Prvenstveno želimo skrenuti pažnju da zakon predviđa legalizaciju samo zgrada, a ne i građevine. Time će se između ostaloga onemogućiti rješavanje pitanja legalizacije građevina koje su u funkciji zgrada koje služe za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti. Naime, zgrada označava puno uži pojam od građevine i podrazumijeva zatvorenu ili natkrivenu građevinu namijenjenu boravku ljudi odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari dok je građevina općeniti pojam koji označava sve ono što je nastalo građenjem. Skoro svaka zgrada ima u svojoj funkciji jednu ili više građevina, primjerice čak i obiteljska stambena zgrada ima barem kolni prilaz i parkirališno mjesto. Naravno, kod proizvodnih poljoprivrednih građevina takve su građevine brojnije, primjerice pristupne i manipulativne površine, otvorene i nenatkrivene skladišne površine, postrojenja na otvorenom, gnojnice, lagune, uređaji za pročišćavanje, trafostanice, plinske stanice i Jasno je da kod ovakvih primjera legalizacija samih zgrada ništa ne znači jer takve zgrade jednostavno ne mogu funkcionirati bez navedenih građevina. To će između ostaloga onemogućiti ostvarenje nužnog preduvjeta legalnosti poljoprivrednih građevina za podnošenje zahtjeva za poticaje iz sredstava predpristupnih fondova. propisivanje i legalizacije građevina jer će u suprotnom ostati nelegalne građevine kao što su već spomenute trafostanice, javna rasvjeta, ostala infrastruktura. Drugo, smatramo nepotrebnim i nesvrsishodnim propisivanje obveze da je zgrada evidentirana na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske završenog dana 30.11.2009. godine. Naime, ovo snimanje je očigledno trajalo duži vremenski period pa će u različitim dijelovima Hrvatske biti snimljene zgrade u različito vrijeme što će građane dovesti u neravnopravan položaj. Nadalje, zakon predviđa mogućnost legalizacije zgrada koje budu u tijeku gradnje i nakon tog snimanja, a do stupanja na snagu zakona tako da očigledno ovaj snimak i nije bitan. Smatramo nadalje da bi zbog ravnopravnosti građana trebalo odraditi datum do kojeg se izgrađene zgrade mogu legalizirati po ovom zakonu, a za sve zgrade nakon tog datuma ili koje nisu obuhvaćene zakonom trebalo bi ostaviti redovnu proceduru legalizacije u Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Iz odredbe podstavka 5. stavka 1. članka 5. proizlazi da je na poljoprivrednom zemljištu P1, onom osobito vrijednom obradivom tlu i P2, vrijednom obradivom tlu, moguće legalizirati samo zgrade poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva koje uključuju poljoprivredne djelatnosti uz pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga, a one koje ne pružaju te usluge ne može. Člankom 5. nadalje stavkom 2. predloženog zakona onemogućava se legalizacija zgrada koje se moraju graditi na površinama javne namjene, npr. mrtvačnice. Također je nejasan sam pojam površine javne namjene. Smatra li se površinom javne namjene površina koja je kao takva određena dokumentom prostornog uređenja ili ona koja se kao takva koristi u naravi. Smatramo lošim rješenjem uvoditi i kao jedan od uvjeta u upravnom postupku suglasnost stranke i to upravo one koja je nekoga prijavila inspekciji jer to otvara vrata ucjenama i dovodi do pravne nesigurnosti. Napominjemo da su upravna tijela koja obavljaju poslove izdavanja akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građenja osnovana upravo u tu svrhu te ista nemaju ustrojstvene mogućnosti za obavljanje poslova izračuna naknade za zadržavanje nezakonite zgrade u prostoru, a još manje i za prisilnu naplatu i to sredstava koja se uplaćuju državi i lokalnoj samoupravi za koje uplate nemaju mogućnosti niti evidentiranja. I konačno, smatramo da jedinice lokalne samouprave neće biti u mogućnosti pripremiti popis iz članka 28. predloženog zakona niti vidimo njegovu svrhu. Ovo su samo neke primjedbe, a općenito smatramo da je ovako važan zakon u cjelini nedorečen te da sigurno neće postići deklariranu svrhu. Predlažemo da ovaj prijedlog bude samo polazište za širu stručnu raspravu u koju svakako treba uključiti i tijela koja će ga provoditi. Na kraju gledano iz perspektive građana Slavonije i Baranje, a osobito naših poljoprivrednika, postoji još jedan posebno važan razlog našem nezadovoljstvu. Ovaj prijedlog zakona bio je još jedna prilika Vladi Republike Hrvatske da pokaže kako joj je stalo do ravnomjernog i ravnopravnog razvoja svih dijelova Hrvatske. Nažalost, kao i mnogo puta do sada i ovaj puta radi se o još jednoj u nebrojenom nizu propuštenih takvih prilika. U tom smislu želim podsjetiti sve zastupnike Hrvatskoga sabora, ali i cjelokupnu hrvatsku javnost na nekoliko važnih činjenica. Kao strateške grane hrvatskog gospodarstva sve relevantne institucije uvijek među ostalim ističu brodogradnju i poljoprivredu. Brodogradnja je prirodno glavna strateška grana obalnog dijela Hrvatske, a glavna strateška grana kontinentalnog prije slavonsko-baranjskog gospodarstva je poljoprivreda. Hrvatska se nalazi pred vratima ulaska u Europu. Poput mnogih drugih zemalja unazad nekoliko godina suočeni smo s ogromnom gospodarskom krizom. Gospodarska kriza zahvatila je svaki dio Republike Hrvatske, tu nema dileme. No, teret krize ipak nije raspoređen jednako na sve njene dijelove. Nerazumnom politikom svih dosadašnjih Vlada Republike Hrvatske, a pogotovo politikom Vlade u posljednjih sedam godina Slavonija i Baranja, nekad najbogatiji kraj Republike Hrvatske postala je njen najsiromašniji i najzapostavljeniji i najnerazvijeniji dio. I onda i nije iznenađenje što imamo pred sobom ovakav prijedlog zakona koji se građanima Slavonije i Baranje koji žive od poljoprivrede moglo bi se reći čak i ruga. Jer kako drugačije opisati činjenicu da je Vlada Republike Hrvatske prije mjesec dana brodogradilištima ne samo oprostila jamstva u iznosu od 11,3 milijardi kuna, a što sa kamatama, poreznim dugom i već oproštenim naknadama za pomorsko dobro u iznosu od 8,1 milijardu kuna oprošteni dug brodogradilišta iznosi čak i više od 20 milijardi kuna. Ne samo da je oprošteno. To je pretvoreno u javni dug koji će narednih godina otplaćivati svi građani Hrvatske. Dakle, i građani građani Slavonije i Baranje. I što je najbolje mi smo u Slavoniji i Baranji prvi koji smatraju da brodogradilištima treba pomoći jer svako radno mjesto bilo ono u Dalmaciji, Istri, Lici, Zagorju, Međimurju, Zagrebu ali i u Slavoniji i Baranji jednako je važno. No, niti mjesec dana nakon oprosta duga brodogradnji ne samo 11,3 već više od 20 milijardi kuna za poljoprivrednike nema milosti. Ono što je trebalo biti najbitnije u ovom zakonu, a to je jednostavna i jeftina legalizacija svih poljoprivrednih građevina ovim prijedlogom zakona nemoguće je provesti. Jer kakav bi to udarac za hrvatsku poljoprivredu mogao biti najbolje govori podatak da je za legalizaciju spomenutih oko čak 100000 nelegaliziranih poljoprivrednih objekata i prema sadašnjim zakonima potrebno oko 10 milijardi kuna koje selo jednostavno nema. A sada ovim prijedlogom zakona za to će trebati još i više. Jer na već iznijeti iznos od 70 do 100000 kuna koliko će se prema ovom prijedlogu zakona za legalizaciju jednog poljoprivrednog objekta morati platiti treba dodati i za sada nepoznati iznos naknade za legalizaciju od kojih čak 75% ide u državni proračun. Ukoliko su točne najave u medijima da će se to kretati od 25 do 50% onda će troškovi legalizacije poljoprivrednih građevina sa sadašnjih desetak milijardi popeti se na barem 13 milijardi kuna, a možda i više. Vođeni spoznajom da je samo oko 4% poljoprivrednih građevina u Hrvatskoj danas legalno, te da je u sadašnjim uvjetima teškog stanja u poljoprivredi nemoguće iznaći sredstva za njihovu legalizaciju predložili smo brzu i jeftinu legalizaciju poljoprivrednih objekata kako ne bi došlo do masovnog gašenja poljoprivredne proizvodnje, a time i radnih mjesta što će izazvati katastrofalne posljedice za Republiku Hrvatsku osobito za Slavoniju i Baranju. Umjesto jeftine legalizacije poljoprivrednih objekata evo dobili smo prijedlog koji dere kožu i onako osiromašenim poljoprivrednicima, a da nitko ne bi rekao kako bi to bilo nešto neobično evo navest ću samo primjer nekih drugih država koje su na sličan način provele legalizaciju svojih nelegalno sagrađenih objekata. Slovenija već je spomenuto je prije ulaska u Europsku uniju provela opću legalizaciju i to brzo i jeftino. Srbija je prije dva mjeseca donijela pravilnik kojim su omogućili velike popuste na ranije određenu cijenu legalizacija, popusti iznose čak od 60 do 99%. Crna Gora koja ima oko 100000 bespravnih građevina namjerava svojim građanima osigurati povoljne kredite za plaćanje troškova. U Makedoniji će se naplaćivati 1 euro po kvadratnom metru, a iznos će biti plativ u 12 rata. Za poljoprivredne objekte osim navedenog sporno je i to što je velik dio područja isključen od mogućnosti legalizacije primjerice najvrjednije obradivo zemljište osim za one koje u sklopu poljoprivredne djelatnosti pružaju ugostiteljske i turističke usluge dok je s druge strane na obalnom području zaštićeni obalni pojas sveden na minornih 70 metara, a čak u tom pojasu se dozvoljava i legalizacija zgrada za stalno stanovanje i zgrada poljoprivrednih djelatnosti koje pružaju ugostiteljske i turističke usluge. Također nam je sporna i odredba prema kojoj se prilikom rekonstrukcije tako legaliziranih zgrada mora ishoditi ponovno dozvola za cijelu zgradu zajedno sa rekonstruiranim dijelom. Zaključno. U stručnim krugovima može se čuti ovih dana da je ovo loš prijedlog zakona. Očito je, drže mnogi, zbog aktualnosti teme prijedlog napravljen na brzinu samo da bi se njime moglo mahati u izbornoj kampanji. Drugi opet smatraju i to vjerojatno sasvim opravdano da se ovako na mala vrata tobože zbog problema poljoprivrede omogućava legalizacija zgrada u zaštićenom obalnom pojasu koje su taj pojas dobrim dijelom i uništile, a redovnim putem se nikad ne bi mogle legalizirati. Iz ovih razloga klub HDSSB-a ovakav prijedlog zakona ne može prihvatiti i nadamo se da ćete za drugo čitanje povesti računa i o našim primjedbama i prijedlozima. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Sad idemo na pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa rekao bih da ovaj Zakon koji na neki način nadopunjava onaj jutrošnji i rješava istina druge probleme je i još jedan dobar prijedlog Vlade koja je spremna suočiti se i sa nekim pitanjima sa kojima se desetljećima nitko nije htio suočavati ili u konačnici nije imao snage riješiti do kraja ovaj problem koji

obitelji obuhvaćeno sa tim problemom i koliko je njih zapravo svih ovih godina živi u nekakvoj neizvjesnosti. Naravno, može se reći sami su krivi za tu neizvjesnost, sami su se upustili u gradnju nelegalnih objekata. Ali s druge strane sasvim sigurno da veliki dio njih jednostavno vjerojatno nije imao drugog izlaza za rješavanje svojih stambenih problema nego jednostavno pristupiti ilegalnoj gradnji na način na koji su pristupili. Dakle, za pohvaliti je namjera Vlade i namjera ministarstva da se ovo pitanje konačno riješi i da se u buduće naravno ne dopusti nikakva ilegalna gradnja jer doista danas su zakoni i zakonski standardi koji su postignuti u tim istim zakonima na primjeren način regulirali područja gradnje i naravno uz donošenje svih potrebnih akata prostornog uređenja, odnosno prostornih planova naravno da je potrebno uskladiti svoje želje sa onim što je predviđeno temeljem odluka, legalnih odluka jedinica lokalne samouprave, odnosno njihovih predstavničkih tijela. U tom smislu evo želim pozdraviti ovaj zakon, želim pozdraviti način na koji se rješava. Već je puno toga rečeno u samoj raspravi i od strane ministra ovdje istaknuto i način na koji će se se posebnim kriterijima obračunavati cijena cjelokupnog postupka i legalizacije. Ali isto tako je bitan i ovaj rok koji je on spomenuo, a to je do kraja sljedeće godine. Dakle, do kraja 2012. godine da se moraju jednostavno svi oni koji žele legalizirati objekt prijaviti i da moraju na taj način iskazati sa svoje strane želju da se ono što je bilo do sada nezakonito da se uskladi prije svega ako je moguće i sa planovima koji jesu već na snazi kao što je već napravljeno kod nekih 8 tisuća i pol objekata. Ali s druge strane omogućava se i onima koji nisu bili obuhvaćeni dosadašnjom planskom regulativom da jednostavno legaliziraju svoje kuće, odnosno zgrade o kojima je riječ u ovom predmetnom zakonu. Činjenica je da se i nadalje štiti vrijedan, visoko vrijedan prostor. Činjenica je da se štiti i zaštićeni obalni pojas, da se štite nacionalni parkovi, da se štite trase onih objekata koji su od javnog interesa, koji su od nacionalnog interesa. Dakle, sve ono što je potrebno zaštiti i dalje je na snazi i dalje se štiti i u tom smislu mislim da je to dobro regulirano. da se u posljednjih 20 godina, mislim da kad bi se gledalo koliko se u posljednjih 20 godina izgradilo nelegalnih objekata da bi to bilo znatno manje od onog broja objekata koji se gradio nelegalno u bivšem sustavu u kojem je doista vladao nered. Jednostavno rečeno, kompletan nered. Jednu vrstu nereda je donijela odluka Vlade iz 2001. o kojoj je govorila gospođa Marina Matulović Dropulić po kojoj su nelegalne građevine mogle biti priključene na komunalnu infrastrukturu što je uvelo zbilja jedan dodatan nered u ovaj prostor o kojem je riječ. I doista je bilo neshvatljivo zapravo, evo konkretno jedan slučaj iznajmljivanja zgrada za noćenja, privatni iznajmljivači koji su bili prikopčani na komunalnu infrastrukturu, plaćali su normalno komunalije. S druge strane nisu mogli legalizirati taj svoj posao zato što im objekat nije legaliziran. naravno da su radili na crno. Osim što je njihova građevina bila nelegalno izgrađena još su dodatno obavljali posao iznajmljivanja svog objekta turistima i nisu naravno bili obuhvaćeni zakonom, čak jedno vrijeme je bio zakon takav da inspekcije turističke koje su obilazile i kontrolirale smještaj u privatnih iznajmljivača zapravo nije im bilo zakonom omogućeno da idu u te objekte koji nisu bili legalizirani, koji nisu bili prijavljeni. Što je bio apsurd nad apsurdima. Danas je to pitanje također riješeno pa je izuzetno bitno dakle pitanje legalizacije svih ovih objekata jer će olakšat se život mnogim obiteljima i treba imati razumijevanja zbilja za one kojima je to jedino stambeno rješenje,a takvih je najveći broj. Osim toga slažem se dijelom sa gospodinom Burićem da treba apsolutno omogućiti i rješavanje objekata koji su na poljoprivrednim imanjima koja su od značaja za obiteljska poljoprivredna gospodarstva da se treba naravno legalizirati i taj dio naravno vodeći računa o onome što sam rekao na početku o zaštiti prostora, o visoko vrijednim poljoprivrednim zemljištima, svemu onomu što je zakonom i dalje zaštićeno. Dakle, veliki broj poljoprivrednih objekata, poljoprivrednih zgrada također će se legalizirati kroz ovaj zakon i u tom smislu mislim da će to naići na odobravanje svih onih koji se bave poljoprivredom ne samo u Slavoniji, dobar dio je takvih objekata i na samoj obali. Dakle, i na morskom i primorskom dijelu Hrvatske. Bilo je ovdje govora i o tome da je prostor naš temeljni resurs što je apsolutno činjenica i za gospodarski razvoj i za sveukupan razvoj, ali se zaboravlja da je najnenaseljeniji dio Hrvatske zapravo može se reći primorski dio Hrvatske. Veliki dio otoka je nenaseljen, u velikom postotku. Samo jedan manji broj otoka je naseljen na kojem žive stanovnici. A kad se pogleda priobalje od Prevlake pa dalje također ćete vidjeti veliki broj površina koje nemaju niti jednu jedinu građevinu što s jedne strane može biti lijepi krajobraz, priroda netaknuta, ali s druge strane također to je potencijalno prostor koji se može gospodarski i iskorištavati. Ja se nadam da nam je svima jasno da su prije svega prostorni planovi temelj za razvoj gospodarstva i činjenica je da se u posljednjih 7 godina zapravo to pitanje riješilo, da danas sve jedinice lokalne samouprave imaju svoje prostorne planove. To je jedan veliki korak naprijed bio i doista svi oni koji su sudjelovali u tom poslu zaslužuju pohvale jer danas imamo stvarno prave temelje koji ih reguliraju dakle svu ovu prostornu problematiku i stvaraju preduvjete gospodarskog razvoja. Također, trebali bi razmisliti i o i o tome da znatno uređenije zemlje od nas u tom pogledu, recimo jedna Austrija koju često uzimamo u usta kad govorimo o zemljišnim knjigama imaju načine gradnje koji da kad bi se primijenili u Hrvatskoj teško da bismo mogli biti sigurni da bi se takvi načini gradnje mogli legalizirati. Kad idete kroz Austriju možete vidjeti na brojnim obroncima usamljene građevine, usamljene kuće, usamljene zgrade u kojima naravno netko živi i netko radi. Dakle, to je jedan naravno način gradnje koji je sigurno primjeren Austriji i njihovoj tradiciji, ali ta tradicija je isto jednog dana započeta, nije oduvijek bila prisutna sasvim sigurno trebalo bi vidjeti koji su sve mogući modaliteti gradnje na izvangrađevinskim područjima koji će biti vrlo strogo propisani jer doista nema razloga da su ti svi prirodni resursi ne stave prije ne stave prije svega kao temelj gospodarskog razvoja i da ne budu iskorišteni u jednom pozitivnom smislu. Evo, ja ne bih više puno trošio riječi, mislim da je zbilja puno toga rečeno u ovom zakonu i da je zakon dobar, da će vjerojatno doživjeti i poboljšanja

još doraditi kako bi bio prihvatljiv ja vjerujem cijelom Saboru. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Mirela Holy, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Činjenica je da je današnja situacija neodrživa što se tiče bespravne gradnje jer u Hrvatskoj imamo 150 tisuća ili čak možda i duplo više bespravnih građevina i zasigurno je da se sve te građevine doista neće biti moguće srušiti, odnosno ukloniti. Ovakva situacija stvara ogromnu pravnu nejednakost između onih koji su poštivali zakone i onih koji nisu poštivali zakone, ali i onih koji su gradili protivno zakonu i čije su kuće srušene i onih kojima kuće nisu srušene iako su također gradili protivno zakonu. Ovo je vrlo ozbiljan problem, a uzroci njegovog nastanka su mnogobrojni, a neki od njih su spomenuti i u uvodnom dijelu ovog zakona. Odgovornost za današnju žalosnu situaciju u prostoru dijele svi jer ova nije ona nažalost problem u posljednje 4, 10 ili čak 20 godina već se radi o znatno duljem problemu. Ta je situacija odraz odsustva kulture građenja u Hrvatskoj i poštivanja prostora kao najvrednijeg resursa u Hrvatskoj i to nije krimen samo jedne političke opcije ili političkih elita u cjelini već je to krimen cijelog društva od politike do stručnjaka i stručnjaka ali i običnih građanki i građana koji smatraju da se jednostavno može graditi, a da se ne poštuju zakoni. S obzirom na to da se radi o iznimno ozbiljnom problemu koji ima veliki broj lica i naličja o ovom problemu i njegovom rješavanju nužno je pristupiti iznimno ozbiljno i odgovorno. Nažalost prijedlog zakona o kojem danas raspravljamo nije takav dokumenta. Čak i da je zakon odličan, a nije kao što sam spomenula logično je postaviti pitanje, zašto ga Vlada nudi sada u ovom trenutku znači svega par mjeseci prije kraja mandata ako to nije smatrala nužnim učiniti u protekle 4 godine mandata. Opravdano je stoga zaključiti da se kod ovog prijedloga zakona prvenstveno radi o dva motiva ili dvije stvari. Kao prvo da se tu radi o političkoj koristiti HDZ-a koji u bazenu od preko 150 tisuća bespravnih graditelja planira upecati mnogo glasova. Drugi razlog koji je nešto manje važan je također punjenje praznog proračuna RH, time više kada se zna da se upravo iz naknade odnosno kazne koji će bespravni graditelji za legalizaciju morati platiti 75% planira slijevati u proračun države. Ovakvi motivi predlagatelja tjeraju nas na poseban oprez u tom smislu iako nema nikakve sumnje da je država dužna riješiti ovaj izrazito veliki problem. No tu je ključna stvar kako će se to učiniti i onemogućiti da navodno saniranje ovog problema izazove još i veću štetu. Smatram da je iznimno teško povjerovati da je država u stanju kvalitetno riješiti problem kada ne raspolaže s temeljnim alatom za njegovo rješavanje, a to je prikaz stanja u prostoru ili točan snimak stanja s s čime se ustvari suočavamo. I sada se postavlja pitanje zašto ustvari mi nemamo izvješće o stanju u prostoru kao ni programe mjera o o poboljšanja stanja u prostoru odnosno za unapređenje stanja u prostoru a koji su podsjećam Zakonom o prostornom uređenju i gradnji izbačeni iz zakona zakona 2007. godine i koji su definitivno također doprinijeli pogoršavanju ovog problema. Tu bih spomenula da je čak i predlagatelj na str. 2. u uvodnom dijelu ovog zakona rekao citiram "Budući da se uslijed dugogodišnjeg nedostatka sustavnog praćenja i evidentiranja nezakonitih zgrada ne raspolaže s točnim podacima, procjenjuje se da njihov ukupan broj danas u RH značajno prelazi 150 Navedeno je između ostalog rezultiralo neažurnošću katastarskog operata i zemljišnih knjiga koje danas nisu prikaz stvarnog stanja. time je veliki broj nezakonitih obiteljskih kuća i domaćinstva isključen iz mogućnosti prometovanja nekretninama ili obavljanja gospodarske djelatnosti u takvim zgradama". Dakle, tako nešto je doista strašno za jednu uređenu državu. Sljedeće važno pitanje na koje ovaj zakon ne daje odgovor su jasni kriteriji legalizacije. Što se točno može legalizirati, pod kojim uvjetima, s kolikim novčanim kaznama, diversifikacijom kažnjavanja i sl. Smatram da je ključ rješenja ovog problema upravo u ove dvije točke. Dakle, u tome što se u opće može legalizirati i drugo da ono što se može legalizirati i što se bude moglo legalizirati bude i adekvatno sankcionirano i to strogim financijskim kažnjavanjem. Jer u suprotnom građanima i građankama Hrvatske poručuje se da se poštivanje zakona ne isplati, da zakone u Hrvatskoj poštuju budale i da ustvari treba ignorirati zakone jer je to put prema tome da nešto ušićarite. Nažalost, velika većina onih koji ne poštuju zakone natjerat će se na buduće poštivanje zakona samo ukoliko je represivni aparat pravedan i učinkovit. To u ovom slučaju znači drastično financijsko kažnjavanje, a ne reda radi kažnjavanje jer takvi ljudi samo ukoliko ih se lupi po novčaniku ubuduće se pomno razmišljati o tome da je ipak nužno poštivati zakone. Ukoliko ni tada ne plate kazne država ima još jedan vrlo moćan instrument prisile na raspolaganju, a to je ovrha, pa ukoliko je nužno i ovrha na spornim nekretninama. A sada ću se osvrnuti i na neke konkretne članke ovog prijedloga. Prvenstveno ću se osvrnuti na članak 5. koji prema mom mišljenju treba biti znatno precizniji. Tu se spominje koje građevine odnosno koji objekti će biti izuzeti iz mogućnosti legalizacije i to je prema onim standardnim već stvarima, objektima i građevinama koje se nalaze u zaštićenim prirodnim područjima i na područjima od nekakvih kulturnih cjelina, kulturnih cjelina, kulturnih dobara, zatim građevinama koje se nalaze na koridorima infrastrukture bez obzira na to da li se radi o koridorima na nacionalnoj razini ili na jedinici područne ili lokalne samouprave se spominju i još neki izuzeci, to je poljoprivredno zemljište važnih kategorija ovih, zatim gospodarske i zaštitne šume, arheološka nalazišta, zaštita posebnog područja zaštite voda, unutar zone sanitarne zone zaštite vode za piće, eksploatacijska polja mineralnih sirovina i sl. Međutim, kasnije u kriterijima se ne govori dovoljno što je sa različitim tehničkim uvjetima koje bi takve zgrade trebale također poštivati, smjernice energetske učinkovitosti, protupožarni kriteriji i sl. Tu bih spomenula i članak 10. koji suspendira odredbe krovnog administrativnog propisa. To je Zakon o općem upravnom postupku, što se definitivno ne bi smjelo dogoditi. Zatim ću se osvrnuti i na članak 21. koji se odnosi na ovu raspored naknade. I prema mojem mišljenju naknade bi trebala u cijelosti znači u 100%-tnom iznosu pripasti jedinicama lokalne samouprave i to u svrhu izgradnje infrastrukture ili poboljšanja stanja infrastrukture jer su građani koji su gradili gradili po zakonu a čijim je novcem i financirana infrastruktura zakinuti za razinu kvalitete komunalnog standarda koji je smanjen ovom nezakonitom gradnjom. I na kraju da sumiram, legalizacija bespravne gradnje je iznimno važna tema i veliki problem Hrvatske. Taj je problem potrebno riješiti na što je moguće kvalitetniji način, a to po mojem mišljenju nije moguće u par mjeseci prije kraja mandata bez točne slike stanja, bez jasnih kriterija i bez želje da se uspostavi uspostavi balans pravne ravnoteže između onih koji poštuju i onih koji ne poštuju zakone, a to je moguće samo putem financijske represije. Ovaj zakonski prijedlog dezavuira ideju kulture građenja i u tom smislu njegovi štetni učinci mogu biti nepovratni. Hrvatskom saboru kao najvišem zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske kojem je dužnost da štiti javni interes i osigurava poštivanje ustava u tom smislu mora biti obaveza da ne donosi zakone kojima se ozakonjuju različita pravila igre i oslobođenje od poštivanja zakona. Kao zastupnici i zastupnice moramo skrbiti nad elementarnom pravednošću jer inače dajemo za pravo onima koji tvrde da u Hrvatskoj zakoni ne vrijede isto za sve, a to je naravno strašno. Evo toliko, vidim da mi je vrijeme isteklo. Hvala. Nekoliko ispravaka i replika. Prvi ispravci. Gospodin zastupnik Ivo Škaričić. **Škaričić, Ivan (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, gospođo državna tajnice. Ispravio bih netočan navod gospođe Holy koja je rekla da je ovo krimen cijelog društva. Ovo nije krimen cijelog društva nego samo onih koji su sudjelovali u bespravnom građenju, odnosno onih struktura koje nisu sankcionirale takvo ponašanje. Drugo što smatram da je netočno, da se donosi zbog toga što su izbori, znači iz nekakvih političkih ili politikantskih razloga. To nije točno nego naprosto je činjenica da se toliko toga nakupilo da se jednom mora početi sa raščišćavanjem ove materije. Sami ste rekli ne može se sve ni srušiti, ne može se sve ni legalizirati. Znači treba ipak početi nešto na tome raditi i mislim da je ovo dobar pristup. HDZ možda čak neće dobiti povjerenje na ovome, a možda će biti više onih koji su protiv da se nekome legalizira nešto nego što će, dakle možda će čak izgubiti na ovome. Međutim, nije u interesu sada HDZ-a koliko će dobiti na ovome glasača nego da se sankcionira ovo stanje i to je pravi motiv i zato ovo treba podržati, ovaj zakon. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa kolegica Holy je rekla da je ovaj zakon politička koča kojom se HDZ nastoji dograbiti veliki broj glasova. To je netočno. Ovo je odgovoran pristup draga kolegice jednom problemu s kojim se trebalo uhvatiti u koštac ili zabiti glavu u pijesak. je problem postojao i u vrijeme koalicijske vlasti naše, ali ste spremni kritizirati. Ja sam jednom rekao ovdje jedan izraz koji su zapamtili, ili ori il' se pluga ostavi, razumijete, a mi očigledno smo spremni za duboko i kvalitetno oranje. Hvala lijepa. (HDZ)** Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravit ću krivi navod gospođe Holy koja kaže, već je dijelom ispravljen, a koja kaže što je netočno, žele se upecati glasovi i napuniti prazna državna blagajna. vidjeli ste u samom prijedlogu zakona da će se brže sređivati stanje u svezi nezakonite gradnje, da će se unaprijediti isto tako i katastarski operat, da će se smanjiti pritisak sa izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije na gradove, općine kod ozakonjenja nezakonitih građevina. Isto tako, ovaj zakon i i ojačat će odgovornost župana, gradonačelnika i načelnika općina u rješavanju nezakonitih građevina, a time će se i zaštititi prirodne vrijednosti. Ima još puno argumenata radi kojih treba podržati donošenje ovakvog zakona. Hvala. Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Evo ja ispravljam netočan navod jer je kolegica rekla, kao što su već i moje kolege rekle, da je to politička odluka. Kolegice Holy, ja doista ne razumijem vašu retoriku jer ona je doista prepuna filozofije. Vi ste upravo žena koja je nekada tamo radila u tome ministarstvu i čudi me što tako razgovarate. Očito vam ne odgovara što je ova Vlada donijela sad ovakav prijedlog ovoga zakona, ali mi ljudi koji dolazimo iz gospodarstva, iz jedinica lokalnih samouprava znamo što ovo znači. Prema tome, izmjene i dopune prostornog plana da se naprave u najkraćem vremenskom roku, da se donošenje planova itd. svede na najmanji mogući rok vi kažete kako je to politički zakon. Pa prema tome ne govorite istinu i nemojte još jednom upotrebljavat riječi i filozofirat, ovo je zakon koji će riješit mnoge probleme. Vi se možete smijat, ali je sigurno da će ljudi koji budu koristili ovaj zakon u budućnosti imati velike koristi, a pogotovo jedinice lokalne samouprave i to će sigurno riješit mnoge probleme. Hvala vam lijepo. Replike. Prva, gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. da je zapravo i ovaj zakon neizbježan. Sad da li je u ovakvom obliku, da li je u ovom vremenu pitanje je, no prvo je čitanje pa sigurno će se uvažiti i primjedbe koje su se danas čule i koje ste dobili u pisanom obliku. Slažem se s vama da je pravno nejednako, naime poruka se šalje ono što je nelegalno, bespravno zapravo to će se legalizirati. Pitanje je naravno što je s onima kojima je rušeno, odnosno što je s onim ljudima koji su legalisti, koji se drže pravno i nisu se uopće ogriješili o zakon što se tiče te gradnje. No najveći broj nelegalnih građevina je naravno protivno planu i malo je onih koje je zapravo moguće uklopiti u plan. Nisam se prijavila za raspravu, ali bih iskoristila ovu repliku pa upitala i ministra da mi objasni ministra da mi objasni članak 12. gdje piše da je jedan od uvjeta za izdavanje rješenja o izvedbenom stanju, dakle o legalizaciji tih građevina, navodi se u stavku 3. bezuvjetna suglasnost stranke koja podnosi prijavu građevinskoj inspekciji za gradnju, a legalizaciju znači sada traži njen investitor. Što to znači, da li je uopće onda moguće to ostvariti, tko će dati suglasnost nekome ako ga je prethodno prijavio građevinskoj inspekciji, što to znači da u biti prijavitelj diktira da li će se moći taj zapravo objekt legalizirati ili ne. Hvala lijepo. **Šeks, Pa kolegice Tatjana, definitivno i ja se nadam da će ministarstvo i Vlada do drugog čitanja pomno razmotriti sve primjedbe znatno kvalitetnijim dokumentom pokazati da je cilj ovog zakona, intencija koja stoji iza ovog zakona doista rješavanje jednog velikog društvenog problema, a ne podilaženje partikularnom stranačkom interesu. S obzirom na to da sam doista radila u Ministarstvu zaštite okoliša ja sam možda više nego mnogi kolege koji evo ga sjede sa desne strane upoznata sa dubinom ovog problema i doista ne radi se o ni malo jednostavnom problemu, a trebalo je možda spomenuti i u razlozima zbog kojih danas u Hrvatskoj imamo i raspolažemo sa više od 150000 bespravno sagrađenih objekata i korupcija koja vlada u okviru birokracije koja je u velikoj mjeri u određenim dijelovima Hrvatske onemogućila mnogim investitorima i graditeljima da rade prema zakonu. I to je velika odgovornost društva i zato smatram da doista jest crimen društva u cjelini zbog toga što kod nas doista ne postoji kultura građenja, odnosno ljudi nisu svjesni o tome da je prostor jedan resurs koji je nepovratno ukoliko ga se devastira i ne razumiju u stvari koliko je bitno da se gradi i planira korištenje korištenje prostora sukladno određenim stručnim parametrima. ovaj Zakon u svakom slučaju ima velike razloge za i velike razloge protiv usvajanja njegovoga. Činjenica je da, vi niste istakli da će on izazvati ogromne pravne nejednakosti kod građana Republike Hrvatske. Postoje već i mišljenja da on, dakle nije u cijelosti ustavan. Ima u medijima i takvih izjava. Evo recimo vezano uz Zakon o suzbijanju diskriminacije koji u članku 8. govori o pojavama diskriminacije, pa kaže u postupanju tijela vlasti u području stanovanja. činjenica je da dok su jedni poštivali pravila prilikom gradnje svojih kuća i na taj način rješavali svoje stambene potrebe drugi su od starta svjesno išli protuzakonito, kršili su zakon, štedili vrijeme, štedili novac itd. I sada na kraju će im sve biti oprošteno. To će ih naravno nešto koštati, ali će biti pošteđenih svih onih trauma, one policije, rušenja kuća i svega ostaloga. Postavlja se pitanje da li je to u cijelosti zakonito pa i ustavno. Naravno, postoje razlozi za. Čuli smo i jedno i drugo. Ali pitanje je da li ovakav prijedlog zakona upravo rješava tu problematiku. I slažem se da prvo čitanje

znači rješavanja ove problematike da se taj problem riješi svugdje tamo gdje je to moguće legalizacijom odnosno sanacijom bespravne gradnje. Ali doista nije svejedno na koji način će se to riješiti, da li će se to riješiti tako da ćemo stvoriti ogromni jaz između ljudi koji su poštivali zakone i poštuju zakone Republike Hrvatske i onih koji su neki puta i svjesno bahato odlučili nepoštivati zakone Republike Hrvatske i da ih se na taj način onda nagrađuje tako da kažem. I zbog toga je nužno dobro razraditi kriterije toga na koji način će se legalizirati i što će što će se uopće legalizirati i da se u onim eklatantnim primjerima ide sa drastičnim financijskim kažnjavanjem, jer je to jedini način da se koliko toliko osigura određena pravna ravnoteža između ljudi koji su poštivali zakone Republike Hrvatske i onih koji nisu. A ja mislim da je to stvar protiv koje se nitko u ovoj sabornici ne može protiviti. poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici odgovoriti na dvije, tri primjedbe koje su evo malo prije izrečene. Najprije želim reći kako ne stoji činjenica da se ovaj zakon donosi zbog punjenja proračuna. Ali ako vi držite da se ovaj Zakon donosi zbog punjenja proračuna onda pretpostavljam da znate da će se gro sredstava od od ovog zakona koji bi se uprihodili donijeti 2012. ili 2013. godine. To znači da vi u stvari vjerujete da će ova ista Vlada biti i nakon izbora. Jer onda puni proračun kako bi sebi olakšala rad u mandatu koji slijedi nakon izbora. Pa prema tome, ja vam na tome vam i zahvaljujem. Što se pak tiče odgovora gospođe Tatjane želim reći da je točno upravo kako piše. Ukoliko je stranka koja neposredno graniči sa bespravnim objektom ili jedinica lokalne samouprave ponijela do stupanja, do 30. studenog 2009. godine prijavu građevinskoj inspekciji ili nadležnom sudu taj objekat neće biti legaliziran ukoliko stranka koja je podnijela prijavu Građevinskoj inspekciji ili nadležnom sudu takvu suglasnost ne izda, odnosno ne povuče svoju prijavu jer je za pretpostaviti da je upravo takvom gradnjom koja je protivna prostornom planu narušeno ustavno pravo ili na bilo koji drugi način narušena je vrijednost čestice, susjedne čestice ili je takva građevina, takav objekt, takva nezakonita zgrada se doista ne može onda legalizirati. Dakle, jedan od preduvjeta da bi se uopće objekat legalizirao odnosno nezakonita zgrada mogla ozakoniti, mogla legalizirati da podnositelj prijave protiv nelegalne nezakonite gradnje tu svoju prijavu povuče u trenutku kada se bude izdavalo rješenje o izvedenom stanju.

Prije nekoliko godina, dakle u jeku rušenja kuća u Rogoznici došao mi je jedan čovjek i kaže ja imam veliki problem, a moj problem je jednako takav, jednake naravi kao što ga ima i država. Ja ga pitam pa koji je vaš problem. Pa moj problem je što imam, što mi je kuća bespravna kao što je i država bespravna. Tako je on to rekao. Tako je on to rekao. Ovaj prijedlog zakona smatram da je u osnovi ima dobru zamisao i da zaista država jednom treba reći i sanirati, pogledati istini u oči i sanirati postojeće stanje. Međutim, koliko je vlast sposobna da u buduće se ne događaju ove stvari. Jer nije samo sanirat ćemo postojeće stanje, a što je u buduće. Koliko se ona u tom smislu ekipirala i koliko ima snage i volje da se ove i šta se to promijenilo u naravi kod države da se ove stvari više ne događaju jer je onda ovo besmisleno. A nismo čuli ni u javnosti da se to događa jer rješenja o rušenju zgrada stoje i dalje koje država kaže, odnosno inspektori da ih nema dovoljno i ne mogu izvršiti vlastite odluke. kako će oni to biti u stanju sutra ako se to dogodi? Dakle, koje su to osnovne pretpostavke da do ovog stanja ne dolazi? Jer nijedan, većina, neću reći onih obijesnih ljudi koji su gradili, čovjek mora imati stan, to je njegova prirodna potreba. I koliko god su krivi ti još više je kriva država što je sve to ove, i kroz sve ove i bivše vlasti pa i prošle sustave koja je to omogućavala ili tolerirala. I taj problem se neće riješiti sam od sebe i nije se mogao riješiti sam od sebe nego je problem još eskalirao. I što dalje je vrijeme odmicalo to je problem postajao sve veći. I dobro da jednom se povuče crta i da se saniraju te stvari, ali jednako tako da se uspostave mehanizmi da se to više ne događa. To su dvije onda osnovne stvari. Takvi su planovi, takvi se planovi donose jer bilo je i ranije takvih jedinica lokalne samouprave, takvih malih općina pa i manjih gradova gdje je ta recimo u Međimurju primjer je možda Čakovec gdje je taj problem bio nepoznat. Zašto? Jer su se stvari prevenirale. Pa ne žive tamo nekakvi drugačiji ljudi nego zato što je bilo sve isplanirano i ljudi su dobivali dozvole za nekoliko dana. I kome bi palo na pamet da gradi bespravno. Ali u uvjetima gdje nema plana, gdje nije urbanizirano, gdje netko dobije dozvolu, a drugi ga ne može dobiti, gdje zahtjevi stoje godinama i ne rješavaju se pa što da ljudi rade? Prema tome Prema tome to je problem neefikasnosti države. Eto to je ovo što sada saniramo. Problem bespravne gradnje je vidljiv, ali ono što je još opasnije o čemu nije bilo riječi, a treba itekako govoriti kako je moguće da je netko dobio dozvolu ondje gdje je zabranjena gradnja? To su problemi o kojima mi još nismo govorili. A takvih ima, bilo ih je i nedavno su se dogodili. A da ne govorim o onom već starom korupcijskom problemu da jedinice lokalne samouprave zabranjuju gradnju, ljudima je to djedovina, imovina, prodaju u bescjenje, a onda to postaje građevinsko zemljište. Nekolicina ljudi mi se obratila u vezi povrata imovine u Zadru koji kažu nećete to nikada dobiti, ali ukoliko već nama prodate, tako obvežete da ćete prodati dobit ćete i tako dalje i tako bliže da ne pričam sve ono što je svima, što je više-manje svima i poznato. I kažu da to nije istina, ali mi vidimo posljedice da je to upravo to tako i da se to dogodilo. Koji način i kako je to točno se dogodilo to je onda neko mjesto drugdje da se raspravlja, ali ne ovdje. Ali, to je naš najveći problem. Dakle, veći problem od bespravne gradnje je gradnja uz građevinsku dozvolu koju je netko dobio, a nije ju smio dobiti. I to ju je dobio, ja ću ponoviti, na prostoru gdje je zabranjena gradnja. U Zadru je lanjske godine izdano 5 građevinskih dozvola. Samo 5 građevinskih dozvola. To su također eto i to je onaj problem kada je došlo u nadležnost da su se ljudi zapravo intencija tog zakona je bila upravo kad dođe u jedinice lokalne samouprave, dakle kad se ta nadležnost županije premjesti na gradove i općine da će se ubrzati procese. Očito je trebalo dakle izvršiti i neke pripremne radnje i ekipirati ljude, odnosno odjele koji izdaju građevinske dozvole. Međutim, kad se ovo radi, da ne ponavljam što su moje kolege prethodno rekli, ne smijemo napraviti jednu novu nepravdu, a to je prije svega prema susjedima i susjednim zgradama i to ljudi koji imaju urednu dokumentaciju, imaju građevinske dozvole, a u njihovom susjedstvu i čak protivnu pravu naslona naslonili su se na njihovu građevinu ili rade vrlo blizu te građevine. Što će biti? I na taj način im prouzrokuju štetu i to svakodnevnu. Ne samo sa štetnim emisijama nego jednako tako zaklanjajući dugogodišnje pravo vidika, svjetla, pogleda sve u svemu dakle kad je bespravna gradnja onda se ne poštuju niti pravila iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Dakle, ovdje treba postaviti posebno pitanje da se ne stvori tu jer ide se u susret građanima, što je dobro s jedne strane, ali mi ne smijemo ožalostiti i razljutiti ljude i stvoriti nepravdu ljudima koji su sve ove godine bili dobri građani, vjerovali u pravnu državu i bili disciplinirani građani, poštivali sva pravila. Dakle, da se ne ozakone takve zgrade kojima se pričinila šteta susjedima i koji su već u postupcima u parnicama, dakle imovinsko-pravni odnosi ne samo među nasljednicima nego govorim prije svega u pogledu susjedskih prava. ovim zakonom, ovaj zakon bi mogao samo načelno reći o tim stvarima. On ne može supstituirati niti dezavuirati pravila koja su postavljena i ozakonjena u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarni pravima. Što će biti sa dugotrajnim parničenjem? Pa 70% parnica vode se oko ovakvih ili sličnih stvari. Tko je taj koji će imati pravo? Ne samo onaj koji se obrati upravnom tijelu da je on izgradio tu zgradu, što je sa ostalim suvlasnicima? I to su dakle veliki problemi, a te sve probleme rješava i oni su stipulirani u tom zakonu. Prema tome, onda bi ovaj zakon trebao uputiti uputiti i to izričito, ja vjerujem da će se do drugog čitanja o tome i povesti računa, dakle uputiti na Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Jer on ide sasvim na jednu drugu trasu i oni koji budu primjenjivali ovaj zakon, a to su sva tijela uprave koja se ovim bave i građanski odjeli naših sudova. I oni će se naći u čudu koji zakon primijeniti jer su oni jednake važnosti. Naravno da je to, da je i ono Zakon o vlasništvu jedan temeljni zakon, ali po pravnom rangu je ovaj čak i kasnije pa će se postaviti pitanje dakle koje norme primijeniti? I to ni u kom slučaju se ne smije dogoditi jer bi to dovelo do velike pravne nesigurnosti građana koji 10 i više godina vuku parnicu pred sudom. Da bi onda netko ovaj bio nagrađen s ovakvom provedbom ovog zakona. Zato izričito o tome treba paziti da se drugim građanima koji su poštivali norme ne nanese šteta. Sada nešto o ovim posebnim odredbama. Mislim da je kolega iz HNS-a kada je govorio o članku 22. ali ja mislim glava 5. da bi ona uglavnom mora biti izbačena. Jel što će javni bilježnik ovjeravati to, to ne može ovaj zakon riješiti. To je riješeno Zakonom o javnom bilježništvu. On napada ostale zakone ali bespotrebno. Hoće li se prenijeti neka zgrada ili ne, ali onda sva prava i obveze pa iz ovog zakona i drugih prenose se na nasljednike. On ne može dirati se u Zakon o nasljeđivanju, Zakon o javnom bilježništvu o Uredu o javnim bilježnicima niti o Zakonu o stvarnim pravima. Hvala lijepa. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Pa ispravljam netočan navod kolegice Marinović kada je rekla da je država neefikasna. Kolegice upravo donošenjem i prijedlogom ovoga zakona se pokazuje da država pokazuje odlučnost, efikasnost i u konačnici će sigurno biti učinkovitost. Legalizacijom svih objekata koji do sada nisu imali potrebnu dokumentaciju a to su prije svega govorim o kontinentalnom dijelu ribarske kuće, lovačke kuće, društveni domovi, kuće na pojedinim stadionima koje nisu u velikim gradovima ćemo upravo ovakvim zakonom podvući crtu i definitivno zatvoriti poglavlje nelegalizacije i izgradnju objekata bez dozvola. No istovremeno vas upozoravam, ovo nije izgrađeno unazad 4 i 8 godina. Ovo je građeno u bivšem sustavu bivše Jugoslavije kada znate tko je još bio na vlasti, a i vi ste ministrica bili pa me čudi da od 2000. do 2003. niste se sjetili da bi trebalo donesti ovakav zakon da riješimo muke ljudi koji su doista upali u probleme. ovdje govorila dosta netočnih stvari, a recimo jedna od toga da su prenijeta ovlast za izdavanje dokumenata za građenje na općine i gradove sa županije dakle to nije točno nego samo na velike gradove. Ali to je manje važno, da su susjedska prava i vlasnička prava drugačije riješena ovim zakonom i da se ne upućuje na Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ne. vlasnička prava i dalje će se rješavati sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kao temeljnim zakonom koje regulira vlasništvo. A ovaj se zakon odnosi isključivo na legalitet u prostoru dakle i rečeno je ovim zakonom ukoliko je susjed prigovorio i podnio prijavu zbog nelegalne gradnje onda se takva zgrada neće moći po ovom zakonu legalizirati nego će inspekcija izaći na teren. Dakle, to je izuzeto od legalizacije ukoliko ima ukoliko ima prijava susjeda. Ono o čemu se jedino može razgovarati u ovom zakonu i što bi trebalo urediti to je članak 22. i zabrana zabrana raspolaganja u odnosu na Zakon o vlasništvu i naravno pod to ide i nasljeđivanje i zaista to bi trebalo urediti do konačnog teksta.

kada govorite o lokalnoj upravi i samoupravi, pa kažete građevno negrađevno. Ja tvrdim da ne može nitko u ovoj zemlji od nekog načelnika i gradonačelnika pa do ministra bilo kojeg u Vladi tvrditi nekom da će mu neko zemljište biti građevno. Znate i sami da se prostorni planovi donose svakih 10 godina ajmo reći minimalno. A oni jedini definiraju što je građevno. A izmjene i dopune ako se donose ne donose se opet tako često. Tako ne postoji u ovoj zemlji nitko tko može nekome tvrditi da će nešto bit građevno, jer to je od gradskog vijeća pa preko županijskog ureda mora ići na prostorno planiranje do suglasnosti ministarstva. A druga stvar to me isto iznenadilo pa ne znam na što ste mislili, govorite povrat imovine. Ja sam vas razumio da je netko došao negdje nekome i rekao ako se ovo vrati to će biti građevno. Najprije vi to znate bili ste ministrica pravosuđa kakav je postupak kod povratka imovine. To nema apsolutno nikakve veze sa lokalnom samoupravom niti ima veze sa ovim Ministarstvom građenja i prostornog uređenja, upravo sa ovim Ministarstvom pravosuđa i jednim upravnim postupkom i na kraju Upravnim sudom. Hvala. počesto tomu nije tako pa se zloupotrebljavaju postupci. I u susjednim općinama je dobro poznato. Jednako tako dakle pa to nije samo ovdje u našoj okolici, pa to je problem o kojem govori hrvatska Vlada, to je problem upravo i Europske komisije koji govori upravo o tome. Na kraju krajeva nije to samo problem u Hrvatskoj, problem manipulacije prostorom i upravljanje prostorom je najplodnije tlo za korupciju, to je osnovni problem. I problem kada se onda vratimo na sam ovaj zakon, kada je neka građevina niknula postavlja se pitanje, što su radili inspektori? Jel itko ikada odgovarao za to? Dakle, cijela zgrada je nikla, a ona nije nikla baš preko noći. Čak su u Španjolskoj kada su malo postale rigorozne mjere po noći su ljudi radili onda su napravili noćne odrede koji su onda rušili. Prema tome, to je uvijek sistem sustav podijeljene odgovornosti koliko neodgovornih građana ali tako isto i neefikasne vlasti koja to nije sprečavala. Ali ne može se samo ni represivno djelovati, jer zaista kakva je bila konjunktura ja bih rekla takve besramne gradnje da nisu mogli to sve ni inspektori to nadgledati. Dakle, osnovno je to što se radilo i u prošlom sustavu i nastavilo se i kasnije u Međimurju u Čakovcu gdje je taj problem nije toliko razgranat, a u nekom razdoblju nije niti postojao jer su na vrijeme napravljeni planovi na opće zadovoljstvo i javnog i privatnog interesa. Hvala potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Pa u kontekstu ovih dana eto završenih hrvatskih pregovora sa EU želim istaknuti dva vrlo važna argumenta koja opravdavaju donošenje ovog Zakona o legalizaciji nezakonitih zgrada. Jedan od njih je i taj da sve nelaglizirane građevine a ima ih kao što znamo oko 150 tisuća predstavljaju jedan ogroman mrtvi kapital. Dakle, one ne mogu biti predmet prometa nekretninama. Takve nekretnine praktički su bezvrijedne i kada uđemo u EU tko bi tko bi zapravo htio kupiti takve nelegalno izgrađene kuće ili poslovne prostore. Europa naime traži čiste papire. Sljedeći argument za legalizaciju je taj da vlasnici nezakonito izgrađenih poljoprivrednih objekata ne mogu koristiti sredstva predpristupnih europskih fondova ili da budem sasvim precizna, nisu mogli koristiti sredstva SAPARD-a, a sada ne mogu koristiti sredstva IPARD-a. No bez obzira na postojanje još nekih argumenata koji idu u prilog podrške ovom zakonu treba ipak reći, štoviše naglašavati da je ovaj zakon prije svega jedna vrlo loša poruka onima koji su u ovoj državi poštivali zakone i poštuju ih. Zakon je zapravo šamar onima koji su uredno za svoje objekte bilo one namijenjene stanovanju, bilo one namijenjene gospodarskoj djelatnosti ishodili svu potrebnu dokumentaciju, gubili i vrijeme i živce s neučinkovitom birokracijom, platili troškove dokumentacije pa zatim i ogromne troškove komunalnog i vodnog doprinosa i na kraju troškove priključka na infrastrukturu. Nadalje, postavlja se pitanje kako će Vlada opravdati donošenje ovog zakona onima kojima je u ime poštivanja upravo zakona prije kratkog vremena rušila kuće, hoće li ih obeštetiti ili će samo reći moj grijeh, moj preveliki grijeh. Hoće li im jednostavno reći da nisu imali sreće. Očito je da hrvatska Vlada mijenja stav o ovom izrazito važnom pitanju, zavisno od toga kako puhne izborni vjetar pa malo ruši pa malo legalizira. Uglavnom, za hrvatske građane stvara pravnu nesigurnost, stvara nejednakost, drugim riječima diskriminira ih umjesto da osigura funkcioniranje nadležnih institucija, a prije svih inspekcijskih službi. I ono što je najapsurdnije sada će država sebe za vlastitu neučinkovitost, odnosno za nerad svojih institucija i dodatno nagraditi na način da će sebi uzeti 75% od iznosa naplaćenih sredstava od kazni dok će jedinicama lokalne samouprave dati samo 25%. Mislim da predloženi omjer raspodjele sredstava nije ni pošten ni prihvatljiv, mislim da bi trebalo biti obratno, dakle veći postotak bi trebao ići jedinicama lokalne samouprave jer je država spustila upravo na općine i gradove jedan ogroman posao pri čemu je zapravo upitno kako će uopće općine i gradovi odraditi poslove detektiranja nezakonito izgrađenih zgrada. Da li će to biti na način da se obilazi od kuće do kuće, da se traže građevinske dozvole za sve zgrade izgrađene na jednoj parceli, da li će se mjeriti zgrade, uspoređivati stvarno stanje sa onim u dokumentaciji, što sa zgradama čiji vlasnici ne prebivaju na području jedinice lokalne samouprave itd., Imaju li uopće općine i gradovi ovlasti da ulaze na privatne posjede i detektiraju tu nezakonitu gradnju, imaju li stručno osoblje za taj posao ili će opet zaraditi mjernici, arhitekti i ini stručnjaci. Konačno, je li predloženi rok od 90 dana dovoljno dug za taj obiman, ali zaista obiman i složen posao. I kad već govorim o dijelu prihoda od kazni koji će dobiti jedinice lokalne samouprave moram spomenuti članak 21. stavak 2. koji govori o obavezi namjenskog trošenja tih sredstava za poboljšanje infrastrukture prema programu kojeg donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Budući da predstavničko tijelo već ima obvezu, dakle zakonsku obvezu da svake godine donese Program izgradnje komunalne infrastrukture prema odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu postavljam gospodine ministre pitanje da li će jedinice lokalne samouprave po ovom zakonu o postupanju s nezakonitim zgradama donositi još jedan program ulaganja u komunalnu infrastrukturu ili će to moći odraditi po ovom programu sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Naime, bilo bi zaista racionalno I na kraju rasprave predlažem, budući da je riječ o prvom čitanju, da se razmotri mogućnost da se u zakonski prijedlog ugradi jedna socijalna komponenta kojom bi se upravo upravo akceptirala činjenica da se zakon donosi u gospodarski izuzetno teškom trenutku. Naime, bilo bi dobro da se u zakonu osigura jasno razlikovanje onih koji su gradili nezakonito jer nisu naprosto imali izbora, jer su trebali svojoj obitelji osigurati krov nad glavom, a nisu imali sredstava da podmire sva propisana davanja. Potpuno drugačiji slučaj su oni koji su gradili velebne građevine sa desecima apartmana ili druge prostore namijenjene stjecanju profita jer ta grupa, dakle ta druga grupa investitora ne samo da je u znatno većoj mjeri oštetila lokalnu zajednicu devastiranjem prostora, oni su ilegalno obavljajući gospodarsku djelatnost u tim objektima svih ovih godina ostvarivali i značajne prihode. Dakle, i ta socijalne komponenta trebala bi se uvrstiti među kriterije za određivanje visine naknade, odnosno kazne, odnosno trebala bi rezultirati različitom visinom te kazne za zadržavanje nezakonitih zgrada. U protivnom zakon će dakako pogodovati bogatima odnosno ići će na ruku krupnom kapitalu. Jednom rječju, bilo bi dobro da se ovaj zakon kvalitetno doradi kako bi cijeli ovaj postupak legalizacije nezakonite gradnje za sve zainteresirane bio što manje traumatičan. Hvala. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Goran Heffer. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepo. Uvažena kolegice Jelaš, upravo tu i jeste jedan od velikih problema ovoga zakona kada sam rekao u replici da zakon ima svoje za i svoje protiv. Upravo nedostatak kriterija koji ne razlikuje objekt za 20-tak, 30-tak apartmana izgrađeno na lokaciji uz obalu mora i primjerice u Slavoniji objekt za poljoprivredu ili kuću u području posebne državne skrbi gdje čovjek nije mogao drugačije riješit svoj stambeni problem ili dogradnju nekakve garaže, šupe, svinjca, pušnice kako mi kažemo u Slavoniji, nikako ne može biti potpuno ista stvar kao i ondje gdje se svjesno i namjerno starta za obavljanje nekakve turističke djelatnosti ili neke druge išlo u izgradnju silnih apartmana u podizanju četvrtoga, petoga kata itd. Upravo taj nedostatak kriterija jeste jedna od glavnih zamjerki zakona i zato svi očekujemo da će do drugoga čitanja neke stvari biti puno, puno jasnije. možemo naći razlog da ovaj zakon treba i mislim da se slažemo jer 150 tisuća nezakonitih objekata jeste sigurno velika brojka koju valja ozakoniti, ali je vrlo bitno kako će se to ozakoniti, po kojim cijenama. Naprosto ne može biti ista cijena u pogledu tih apartmana i u pogledu primjerice dogradnje nekakvi šupa ili objekta za poljoprivredu nekakve štale itd. Tu su potrebni puno jasniji stavovi i jasniji kriteriji. Hvala lijepo. Naravno da je ovo veliki problem kada se generira toliko ja bih rekao dugo razdoblje i 150 tisuća ljudi koji su ne samo svojom greškom došli u situaciju da imaju nelegalno izgrađene objekte i da na neki način država i administracija su prešutno i tolerirali određene stvari svih ovih godina dok naravno linija manjeg otpora je nekada bila i jednostavniji odabir i naravno da ljudi koji su gradili, koji su se pa i u ratnim godinama morali negdje skrasiti njihov problem se mora riješiti. Ono što je problematično i što bi bilo dobro da se do drugog čitanja zakona još bolje specificira, ovaj zakon nažalost ne radi razliku između onoga koji je napravio kuću zbog toga da bi mogao stanovati i živjeti i zbog toga što je bio prisiljen i onoga koji je izgradio kuću, ja bih rekao apartman, veliku kuću na granici čak i pomorskog dobra bez obzira što u zakonu piše da se neće moći legalizirati zgrade koje su u 70 metara do mora osim u slučaju kaže da se ne koriste za stalno stanovanje. Pa gledajte, naš narod, naši građani su dosta dosjetljivi. Ja vjerujem da će se sve te kuće koje se budu našle u 70 metara do mora, a treba ih se legalizirati vidjeli smo mnoge slučajeve u općinama, sad neću točno reći koje, ali vidjeli smo ih po televiziji i emisijama gdje je bivša ministrica slala bagere. Tamo su sad nakon što su dobili ljudi najave ovog zakona okretali su se janjci i volovi, slavili su. Znači svaka kuća će biti za stanovanje. Neće biti niti jedne kuće koja neće biti za stanovanje. Znači, ljudi su dosjetljivi, ima ih 4, 5 ako imaju 2, 3 kuće pa će se jedan prijaviti u jednu kuću, drugi u drugu i na kraju će se desiti i gotovo sam siguran biti vrlo malo kuća koje se neće moći legalizirati, a da su u ovom pojasu 70 metara do mora. I mi tu moramo raditi jasnu razliku, između onoga što je ja bih rekao socijala za potrebe stanovanja za za na neki način gdje su ljudi silom prilika morali se skućiti i to se dosta često i najčešće radilo na kontinentu izuzetkom možda ovih gradova uz Split Split dole gdje je recimo Kaštela su se skoro poduplala na osnovu takve gradnje, ali tamo su ljudi dolazili zbog toga što su se morali negdje skućiti i nisu išli za time da izgrade kuću bez dozvole zbog toga da rade neki biznis, da rade turizam ili da imaju vikendicu kako bi mogli doći na odmor. Znači, tu nema nikakve razlike između ta 2 slučaja. Kada je potreba životna i kada je to isključivo radi luksuza i zarade. I to nije dobro jer šaljemo poruku da u budućnosti se može raditi isto svašta, da će se za 10 ili 20 godina opet naći neka Vlada koja će morati rješavati ovaj problem i legalizirati nezakonito izgrađene objekte. Također, ima i dalje kaže da se ne mogu legalizirati osim oni koji su u smislu poljoprivrednog i obiteljskog gospodarstva ili u nacionalnim parkovima i parku prirode koji su bili u obliku tradicijskih naseobina. Ja vam garantiram da su one kuće koje su modernizirane i napravljene i nadograđene na Kornatima sve će biti tzv. tradicionalne naseobine. I tu neće biti opet nikakve sankcije za one, a opet to nije slučaj gdje su se ljudi snalazili nego se tamo jako dobro će se moći zaraditi nakon što se ta kuća legalizira, nadogradnja nakon što se legalizira, te kuće će se prodavati po milijun eura. E znači mi sada pomažemo ljudima koji su na taj način svjesno kršili zakon i koji će na taj način doći do velikih novaca, a da uopće nema nikakvih novčanih sankcija ili nema velikih novčanih sankcija za za te slučajeve. Nitko ne spominje da se i sada moglo legalizirati građevinske objekte bez dozvole, znači ako su u skladu sa sa prostornim planovima, ukoliko zadovoljavaju određene kriterije uz plaćanje kazne se to moglo napraviti i sada i zato posebno treba istaknuti ove objekte koji će ja bih rekao biti legalizirani, a koji su isključivo tu radi luksuza, zarade i koji će na neki način pomoći da oni koji imaju, koji su na neki način investirali nezakonito zarade veliki novac. I moramo napraviti do drugog čitanja zakona distinkciju od onih koji su to radili da bi na neki način imali svoje mjesto za život. Postavlja se pitanje također zbog čega do 30. studenog 2009. godine? Ja ne vidim razliku između 30. studenog 2009. godine i 30. studenog 2010. godine osim ako je pitanje geofota, odnosno ovog fotografiranja satelitskog. A gledajte, ukoliko rješavamo problem do 2009. ne vidim da je preveliki napor države, da je preveliki problem da se izdvoje određena sredstva i da se još jednom po fotka. Napravimo novu snimku i dajmo onda ljudima koji su, zbog čega smo stavili granicu baš na 2009. godini? Ja vjerujem da je to razlog zbog toga što postoje snimke s tim datumom. Ali, ukoliko je taj datum fleksibilan mislim da je nepravda da ljudi koji su možda 2010. radili nadogradnju, gradnju ili nešto da ne bi mogli kada već sada donosimo taj zakon legalizirati svoje objekte. apsolutno mislim da bi se taj datum onda mogao pomaknuti jer nema nikakvog razloga da se to ne napravi. I na kraju, apsolutno je loša poruka kada se to radi na kraju mandata jer se šalje poruka kroz medije pa i jedan slučaj smo imali sličan i u prošloj kampanji kada se u samoj kampanji išlo sa akcijama javnog dioničarstva, dijelile su se dionice HT-a. Znači, ovakve situacije se ne rješavaju zbog izbora, što nažalost HDZ nikako da shvati nego se ove situacije trebaju rješavati kako bi građanima i društvu pomogli da situacija bude sutra bolja i da se to više nikada ne ponavlja. A ne mi smo imali i evo sada primjerice 4 ili 8 godina prijetnje rušenjima, primjerice u Rogoznici toliko i toliko kuća. Neke su i srušene, a sada ćemo sve legalizirati. I sada bi ti ljudi tamo trebali biti zahvalni zbog toga što im je netko to omogućio. I to se koristi isključivo u predizborno, odnosno predizbornu kampanju. Nije dobra poruka jer bi ljudi to mogli shvatiti na način evo u izbornoj godini možda mogu nešto izgraditi. Kada budu izbori bit će lakše te stvari legalizirati. Znači, to je jedna situacija koja se u budućnosti više više nikada ne smije ponoviti, ali HDZ kažem nikada ne uči to na svojim greškama iz prošlosti nego uporno iz kampanje u kampanju nekim presedanima radi pogreške i šalje krive poruke društvu i hrvatskim građanima. Tako da evo, ja se nadam da ćemo do drugog čitanja imati način da se napravi razlika između objekata koji su za stanovanje i onih koji nisu za stanovanje. Da se napravi razliku između objekata koje će ljudi ja bih rekao iskoristiti i za svoj biznis. Recimo zbog čega smo zaboravili legalizirati objekte koji su za industriju, za proizvodnju. Zbog čega toga nema unutra. Ima sigurno objekata koji su napravljeni bez građevinske dozvole, a koriste se kao proizvodne hale. Zbog čega i njih nema u zakonu obuhvaćenih da možemo i te objekte legalizirati kada imamo apartman koji služi za turističku djelatnost to ćemo moći legalizirati, a kada imamo proizvodnju to nećemo moći legalizirati. I takve stvari bi trebalo do drugog čitanja zakona uvrstiti, jer apsolutno mislim da je jednako važno kao što je nekome za kuću, za stanovanje, ali nekom drugome može biti i za radno mjesto tamo gdje radi i takve proizvodne hale treba staviti u ovaj Zakon. Hvala vam lijepo. Hvala. Dva ispravka, jedna replika. Prvi ispravak gospođa zastupnica Dubravka Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Evo gospodine Maras rekli ste da nitko ne spominje da se i do sada moglo legalizirati. upravo, nije točno spominjalo se cijeli dan danas to upravo je razlog zašto se nije više objekata legaliziralo je visoka cijena. Upravo suprotno od onoga o čemu vi govorite. Inače u vlastitoj ste koliziji kad kažete da HDZ ništa ne shvaća. HDZ predlaže ovaj zakon zajedno sa partnerima i upravo je jamstvo 2009. godina i završetak ortofoto snimanja. A vi im nudite 2010. i da se kasnije to onako posnimi. Upravo vi nudite nešto što bi se moglo riješiti u predizbornoj godini što ovdje nije slučaj jer je jamstvo da do 2012. godine, znači za vrijeme druge nove Vlade, a vjerujem opet HDZ-ove će se moći rješavati ovi problemi. Isto tako mislim da ste u koliziji kad govorite o tome da se mogu apartmani legalizirati, a da se neće moći hale. To nije na taj način rečeno i vjerujem da će to ministar kasnije u obrazloženju reći. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa samo javnosti radi da ne bi otišla kriva informacija o ovome zakonu. Dakle, kolega Maras kaže da ovaj Zakon ne spominje industrijske zgrade. Ovaj zakon spominje sve zgrade koje su izgrađene do datuma 30.11.2009. bez obzira na namjenu, a vi ste govorili vjerojatno i pročitali samo ono što se odnosi na iznimku, a to je legalizacija izvan građevinskog područja unutar 70 metara koja onda govori o namjeni zgrade i o potrebi dokaza o stanovanju za stambene, a za obiteljska gospodarstva u tom pojasu i poljoprivredna. Dakle, ovaj Zakon govori o svim zgradama, pa onda tako i o tim industrijskim koje vi spominjete da ih nema u zakonu. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala. Uvaženi kolega Maras spomenuli ste datum 30. studeni 2009. i postavili pitanje zašto se ne napravi nova snimka jer vjerojatno od tada bi se neke stvari promijenile. Pa evo i u ovom prijedlogu zakona, dakle taj datum jeste nekakva odrednica. Međutim, u području definiranja izgrađenosti zgrade se govori, dakle da su završeni svi građevinski radovi itd. I već u stavku 3. članka 2. se kaže da iznimno od stavka 2. ovoga članka nezakonita zgrada predstavlja ako su joj do dana stupanja na snagu ovoga Zakona što znači mi smo sad u prvom čitanju. Imamo drugo čitanje, objavu itd. Dakle, izvedeni najmanje svi grubi konstruktivni građevinski radovi sa ili bez krovišta itd. Dakle, i u tom području još uvijek se može graditi, još uvijek jer ortofoto snimkom mogli su biti samo evidentirani temelji ili u nižoj kategoriji izgradnje određeni objekti. Dakle, još uvijek postoji prostor. Ja vjerujem da zahvaljujući onome što ste rekli snalažljivosti naših ljudi će biti još tako nekih radnji i do samoga dana objave zakona i onih 8 dana od objave koliko obično treba da bi zakon stupio na snagu. Prema tome, vidite da je predlagatelj i o ovome vodio računa da tako kažem. Ali sve to podliježe podliježe potrebi jedne dodatne dorade ovoga zakona. Dakle, dobro je da je u prvom čitanju, da se do drugog čitanja može još nešto doraditi. Hvala lijepa. Hvala. Ja bih sad prekinuo sjednicu s vašim dopuštenjem i nastavio sutra u 9 i 30 sati. Prvi je na redu gospodin zastupnik Boris Matković. Hvala.